Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Glede na to, da so se vsi prijavljeni odjavili prehajamo v sklepni del splošne razprave

predstavila nekaj podatkov. V letu 2023 je bilo takšnih zavezancev v sistemu davka na dohodek pravnih oseb, ki so uveljavljali, se pravi, uporabljali to strukturo normirancev tisoč kar pomeni 1,3 procente vseh zavezancev za ZDDPO, in ti so, od teh zavezancev, je bilo pobrano 2,5 milijona davkov od skupaj milijarde in pol pobranih davkov na tem področju. Na koncu bi se pa še, bi pokomentirala navedbe glede izstopa predstavnikov gospodarskih združenj iz strateškega sveta za davke. Strateški svet za davke je strokovno posvetovalno telo ministrstva za finance, ki ga je minister za finance v začetku februarja ustanovil z namenom, da nam pomaga, da nam strokovnjaki pomagajo pri pripravi sprememb davčne zakonodaje. V ta strateški svet je povabil ugledne strokovnjake s širokim poznavanjem davčnega sistema, In ker Ekonomsko-socialni svet v tistem obdobju ni deloval, ni bil vzpostavljen in ker smo želeli delovati vključujoče, smo k sodelovanju povabili tudi po dva predstavnika delodajalcev, torej gospodarskih združenj in dva predstavnika sindikatov iz Ekonomsko-socialnega sveta. Drži, da sta se predstavnika, ki sta člana strateškega sveta, ki sta bila imenovana na predlog gospodarskih združenj odločila, da iz strateškega sveta izstopita. Kljub temu se mi zdi pa pomembno poudariti, da je bil v vmesnem času Ekonomsko-socialni svet ponovno vzpostavljen in da bomo s predstavniki gospodarskih združenj v skladu s pravili delovanja socialnega dialoga naprej delovali v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Hvala. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Kot zadnjega izmed predlogov davčnih predpisov, obravnavanih na današnji seji Državnega zbora bi vam želela predstaviti Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov. Predlog zakona je povezan s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, natančneje s predlagano določitvijo izjeme od obveznosti izdajanja računov za avtomate. Ker pa je takšna izjema dopustna le, če se podatki o prodaji lahko zagotovijo na drug način in pri tem ni ogrožen nadzor nad izvajanjem Zakona o davku na dodano vrednost, se posledično dopolnjuje tudi Zakon o davčnem potrjevanju računov. S predlogom zakona se ureja sistem sporočanja podatkov o prodaji blaga in storitev preko avtomatov davčnemu organu. Ta sistem bo po eni strani nadomestil obveznost izdajanja računov in davčnega potrjevanja teh računov v primerih prodaje storitev preko avtomatov, hkrati pa bo sistem poročanja o podatkih o prodaji veljal tudi za prodajo blaga preko avtomatov. S tem se poenostavijo in poenotijo pravila v zvezi s prodajo preko avtomatov ter obveznostjo poročanja o takšnih prodajah davčnemu organu. Hkrati se s tem omogoča tudi učinkovitejši nadzor davčnega organa. Zavezanci za sporočanje bodo tisti davčni zavezanci, ki bi v primeru obveznosti izdajanja računov za prodajo blaga in storitev preko avtomatov morali te račune tudi davčno potrjevati. Se pa zavezancem za sporočanje omogoča, da lahko namesto obveznosti sporočanja še naprej uporabljajo sistem izdaje in davčnega potrjevanja računov za prodajo preko avtomatov. – 15.30** (nadaljevanje) tudi izjeme za katere ne velja obveznost sporočanja podatkov. Gre za primere prodaje preko avtomatov, za katere že doslej ni bila predpisana obveznost izdajanja računov in s tem tudi davčnega potrjevanja računov. To so prodaje žetonov prek menjalnih avtomatov, prodaja preko avtomatov kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev pridelanih v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter dobave izdelkov malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, kadar zanje velja oprostitev obračunavanja DDV in prodaja preko določenih enostavnih oblik avtomatov, ki so brez električnega napajanja in za katere bi obveznost poročanja podatkov o prodaji davčnemu organu pomenila večjo dodatno obremenitev ali celo onemogočila uporabo takšnih avtomatov. Takšni so avtomati, so na primer daljnogledi na razglednih točkah. Z namenom čim manjših potrebnih nadgradenj informacijskih sistemov, se želi v največji možni meri slediti že uveljavljenim rešitvam glede poročanja na področju davčnega potrjevanja računov. Predviden je praktično zelo podoben sistem poročanja, ki bo podrobneje opredeljen s pravilnikom. Predlagana ureditev se bo začela uporabljati s 1. januarjem 2026, kar bo omogočilo prilagoditev zavezancev in davčnega organa. Spoštovane poslanke in poslanci! Ob upoštevanju vsega navedenega predlagam, da zakon podprete. Najlepša hvala.

besedo. Sistem davčnega potrjevanja računov je v Republiki Sloveniji urejen z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, ki se uporablja od leta 2016. Zakon je bil uveden z namenom zagotavljanja sledljivosti podatkov o izdanih računih o gotovinskem poslovanju. Zavezanci, ki sprejemajo plačila v gotovinskem poslovanju v gotovini, morajo izdati račune v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost in davčne postopke, ter račune potrditi pri davčnem organu. Računi morajo biti izrečeni kupcu, kupec pa jih mora zadržati in predložiti na zahtevo pristojnih organov za neizpolnjevanje te obveznosti so predpisane globe. Zakonodaja predvideva določene izjeme pri izdajanju računov, med katerimi so avtomati za prodajo blaga, kjer ni obveznosti izdajanja računov, medtem ko za avtomate za prodajo storitev taka obveznost velja. Podatke o prodaji blaga preko avtomatov morajo zavezanci zagotavljati s popisom začetnih količin zalog, kar pa se je v praksi izkazalo za neučinkovito in oteženo z vidika davčnega nadzora. Zavezanci so večkrat opozorili na razliko v obravnavi prodaje blaga in storitev preko avtomatov ter izpostavili dejstvo, da tiskanje računov iz avtomatov pogosto obremenjuje okolje, saj kupci teh računov praviloma ne prevzemajo. S predlogom sprememb zakona to vprašanje urejamo bolj enotno. Vzpostavil se bo nov sistem, ki bo omogočal, da se odpravi obveznost izdajanja računov za vso prodajo preko avtomatov. Hkrati pa se bo vzpostavil učinkovit sistem sporočanja podatkov o prodaji davčnemu organu. Novela zakona določa, da bodo zavezanci, ki bi sicer morali izdajati račune in jih potrjevati pri davčnem organu obvezno sporočati podatke o prodaji preko avtomatov neposredno davčnemu organu. To bo omogočalo večjo preglednost in nadzor nad ustvarjenimi prihodki zavezancev, hkrati pa spremembe ne bodo dodatno obremenile navadnih ljudi, kupcev blaga in storitev preko avtomatov. S spremembami dobivamo učinkovitejši sistem evidentiranja prometa in posledično tudi višje davčne prihodke. Prednosti predlaganih sprememb zakona so torej sledeče: Odprava administrativnih bremen večji davčni prihodki, izboljšan nadzor, bolj selektivna obravnava avtomatov in nenazadnje pozitiven vpliv na okolje. Izjeme pri potrjevanju davčnih podatkov ostajajo: prodaja žetonov prek menjalnih avtomatov, prodaja kmetijskih in gozdarskih pridelkov preko avtomatov, če prodajalci niso zavezani k izdajanju računov pri plačilu DDV. prek enostavnih avtomatov brez električnega napajanja, na primer daljnogledi na razglednih točkah. V Poslanski skupini Svobode ocenjujemo, da predlog zakona prinaša nujno potrebne spremembe, ki bodo poenostavili poslovanje za zavezance in njihove stranke, zmanjšale okoljske obremenitve in izboljšale davčni nadzor. Zaradi vsega navedenega bomo predlog zakona podprli. Hvala Hvala. Gospod Rado Gladek bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala, ponovno, za besedo. Sistem davčnega potrjevanja računov je v Republiki Sloveniji urejen z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, ki se obvezno uporablja od 2. januarja 2016. Z veljavno ureditvijo je v davčni zakonodaji s področja DDV opredeljena obveznost izdajanja računov za davčne namene, hkrati pa so predpisane tudi izjeme od obveznosti izdajanja računov. Tako velja za avtomate za prodajo blaga izjema od obveznosti izdajanja računov, za avtomate za prodajo storitev pa velja obveznost izdajanja in davčnega potrjevanja računov. Podatke o prodaji blaga preko avtomatov mora davčni zavezanec zagotoviti s popisom začetnih in končnih zalog, ki ga opravi najmanj enkrat mesečno. Finančna uprava izpostavlja, da je nadzor davčnega organa nad takšnim načinom zagotavljanja podatkov zelo omejen in otežen. Po drugi strani pa ni informacij, da bi FURS pri podjetjih, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo zaznal večje kršitve. Predlagatelj v obrazložitvi predloga zakona navaja citiram: "Pričakovati je, da se bodo zaradi navedenega ukrepa povečale evidentirane dobave blaga in storitev, kar bo lahko pomenilo do pet milijonov evrov letno višje prihodke državnega proračuna iz DDV, kar zaradi prehodnega obdobja obdobja pričakujemo šele v letu 2026." Povedano drugače, dosedanji ponudniki naj bi letno utajili za pet milijonov iz naslova DDV. Predlagatelja zakona sprašujem, kaj je osnova za to trditev? Kljub temu je ministrstvo za finance pripravilo predlog zakona, po katerem naj bi ponudniki prodaje izdelkov preko avtomatov zagotovili davčno potrjevanje računov tudi na avtomatih. V Sloveniji so po javno dostopnih podatkih štirje večji ponudniki prodaje preko avtomatov in nekaj manjših. V obtoku je več tisoč prodajnih avtomatov različnih tehničnih zmogljivosti in starosti. Narava tovrstnega poslovanja že s strani samega podjetja zahteva dobro organiziranost in nadzor tako nad porabo sredstev kot tako zbranimi prihodki. Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem potrjevanju računov in spremljajočega pravilnika prinaša vrsto novosti, ki vplivajo na zavezance za davčno potrjevanje, proizvajalce programske in strojne opreme ter organe davčne uprave. Čeprav vlada zatrjuje, da so vsi davčni ukrepi, ki jih sprejema, namenjeni podpori gospodarstvu, gre po našem mnenju še za en nepotreben ukrep, ki dodatno obremenjuje gospodarske subjekte. Nove določbe kot so uvedba obveznosti sporočanja podatkov o prodaji preko avtomatov, obveznost označevanja vsakega avtomata z identifikacijsko oznako ter nova pravila o izmenjavi podatkov bistveno povečujejo obseg obveznosti zavezancev. Zavezanci morajo prilagoditi svoje avtomate. Strošek prilagoditve naj bi znašal od 300 do 500 evrov, pri nekaterih avtomatih se bo pojavilo vprašanje rentabilnosti nadgradnje, zaradi starosti naprave. Tako se lahko zgodi, da bodo podjetja v precepu ali starejše avtomate, ki jih običajno postavljajo na manj frekventna mesta, enostavno umakniti, kar pomeni izpad tudi iz naslova pobranega DDV ali pa nadomestiti z novim, katerega cena je med 3000 in 5000 evri. Podjetja ne glede na velikost niso v stanju, da v tako kratkem času izvedejo nadgradnjo več tisoč naprav z lastnimi resursi. Zato se bodo soočila s povečano potrebo po zunanji pomoči, kar bo pomenilo še dodatne stroške. Zakon namreč predvideva začetek veljave zakona 1. 1. 2026, v vmesnem času pa je potrebno sprejeti tudi podzakonske akte. Ponudniki bodo tako imeli manj kot devet mesecev časa za prilagoditev, zakon pa predvideva visoke globe za neizpolnjevanje obveznosti, ki segajo do 75000 evrov za pravne in 10000 evrov za odgovorne osebe.

Glede na to, da so avtomati nameščeni v prostorih drugih pravnih subjektov, bodo za vse aparate morali pridobiti ustrezne podatke od najemodajalca, katere pravilnost ne bodo mogli preverjati, bodo pa za točnost podatkov odgovarjali. Čeprav naj bi bil namen zakona predvsem izboljšati transparentnost in zmanjšati davčne utaje, se postavlja vprašanje, ali bodo predlagane spremembe dejansko pripomogle k temu cilju. V tem kontekstu se postavlja vprašanje ali dodatni nadzor nad avtomati dejansko prinaša dodano vrednost v smislu boja proti utajam ali pa zgolj uvaja dodatno breme in ovire za podjetja. V Slovenski demokratski stranki smo enakega mnenja kot pri drugih davčnih zakonih. Namesto celovite davčne reforme, ki bi se dotikala vseh področij družbe, dobivamo na mizo nedomišljene, ad hoc rešitve, katerih namen ni pomoč gospodarstvu, ampak izključno polnjenje proračuna. Naj še enkrat povzamem. Predlagane spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov uvajajo strožje ukrepe in zahteve za zavezance, kar lahko vodi v povečanje administrativnih in finančnih obremenitev. Tehnične zahteve in kazni so visoke, kar lahko predstavlja dodatno tveganje za podjetja. Čeprav so predlagane spremembe usmerjene v izboljšanje nadzora, ostaja vprašanje, ali bo dejansko dosežen namen večje transparentnosti ali pa bodo nove zahteve zgolj otežilo poslovanje številnih zavezancev? Zaradi vsega navedenega v Slovenski demokratski stranki menimo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Gospod Jernej Vrtovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija Krščanski demokrati. Izvolite. Najlepša hvala. Torej, splošno s tem zakonom se odpravlja izjema, da samo postreže avtomati, torej za prodajo blaga, se pravi ne izdaja računov. Tiskanje papirnatih računov sicer ne bo obvezno, obvezna pa bo neposredna izmenjava podatkov s FURS. Tudi za avtomate, ki so že v uporabi, bo veljalo prehodno obdobje, torej do 1. januarja 2026. Finančni učinki. Ponovno je pričakovati, da se bo, zaradi navedenega ukrepa v proračun na leto nateklo do pet milijonov evrov več denarja. Se pravi, če kaj znamo, znamo to, da znamo ta Vlada dobro pobirati finančna sredstva od ljudi. Kako je s temi avtomati zaradi tega, ker imamo določene stvari? Zdaj v Sloveniji trenutno velja razlikovanje med davčno obravnavo avtomatov za prodajo blaga. Na drugi strani za davčno obravnavo avtomatov za prodajo storitev. Avtomati za prodajo blaga so v skladu s 143. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV izvzeti iz obveznosti izdajanja računov in s tem tudi iz obveznosti davčnega potrjevanja računov medtem, ko na drugi strani avtomati storitev - tukaj gredo daljnogledi, masažni stol in tako dalje, otroška igrala na primer tudi - pa niso izvzeti iz obveznega izdajanja računov torej hkrati pa je izdaja računov tudi predmet davčnega potrjevanja. Torej za del zavezancev ne prodaja blaga, bo ta del zakona zaradi navedenega ukrepa torej bil pozitiven. Se pravi ureditev bo bolj zahtevna za en del, za drugi del pa manj zahtevna, se pravi, kar se tiče prodaje storitev. To je poenotenje ureditve. Se nam zdi tudi nam iz tega naslova smiselno, smiselna tudi izjema za prodajo kmetijskih in gozdarskih izdelkov in storitev preko samih avtomatov. Odpira pa se na tem delu ta drugi del in sicer razmislek o vprašanju: Ali je določanje obveznosti poročanja o prodajah blaga preko avtomata FURSU skupaj z administrativnimi obveznostmi, ki jih to prinaša, res prioritetna naloga na področju izboljšave davčnega okolja? Ali je to vse tisto, kar znamo in zmoremo? Mi mislimo, da država zmore na tem delu več in tudi bolje. Torej, nova ureditev bo sicer res nekoliko bolj sistemska, vendar bi bilo to za zavezance za zavezance lažje tudi sprejeti, če bi bil ukrep del paketa tako imenovane davčne reforme, ki prinaša tudi kakšne obsežnejše davčne razbremenitve, ne pa, se pravi, da govorimo vedno samo o obremenitvah. Tako pa se dejansko ljudem upravičeno zdi,

tista pozitivna stvar na začetku tega zakona, hkrati pa ta simptom delovanja Vlade, ki davčno obremenjuje gospodarstvo in ljudi v Novi Sloveniji tega zakona ne bomo podprli, prav tako pa mu ne bomo nasprotovali.

Spoštovane kolegice in kolegi! Zadnji izmed vladnih predlogov je vezan na sistem davčnega potrjevanja računov, ki je bil uveden pred slabim desetletjem. Njegovo bistvo je obvezno in sprotno obveščanje Finančne uprave o vsakem izdanem računu in morebitnih popravkih. S tem so se močno omejile dotedanje zlorabe, ko so izdajatelji računov naknadno popravljali artikle, njihovo količino na izdanih računih in tako neupravičeno zmanjševali svojo davčno obveznost. Mnogi se boste spomnili, da je takrat kritizirana uvedba tega sistema s seboj prinesla tudi druge pozitivne posledice, saj je na primer močno olajšala nadzor pristojnih služb nad delom na črno. Veljavni zakon je tako strogo uveljavil načelo, da ni plačila brez izdanega računa. V njem je izjemno majhno število izjem, mednje so sodili izdajatelji, ki poslujejo izključno brezgotovinsko, tisti na območjih brez spletne povezave in prodajni avtomati. Vlada s tokratno spremembo predlaga, da se v sistem vključijo tudi prodajni avtomati. Prvotni predlog, o katerem je tekla tudi javna razprava, je obsegal obvezno izdajo fizičnega papirnatega računa ob vsakem nakupu na avtomatu. Te rešitve, se nam je v dobi digitalizacije in brezpapirnega poslovanja zdela pretirana. Dejansko v vloženem predlogu je ta zahteva omiljena, zahteva le, da se avtomati povežejo s finančno upravo in jo v realnem času obvestijo opravljenih transakcijah, s tem pa bo mogoče nadzirati tudi delovanje prodajnih avtomatov. Prepričani smo, da je današnja stopnja razvoja tehnologije to rešitev omogoča brez pretiranih prilagoditev in stroškov za upravljavce prodajnih avtomatov. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo tako oblikovano rešitev podprli. Hvala. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvoli. **MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica):** Hvala lepa. S predlogom zakona se uvaja obveznost poročanja podatkov o prodaji blaga in storitev preko avtomatov davčnemu organu. To predstavlja sicer majhen, a ne nepomemben korak v pravo smer na področju izboljšanja kulture izpolnjevanja davčnih obveznosti ter pravični razdelitvi davčnega bremena med vse gospodarske subjekte ne glede na njihovo velikost. Ker je po trenutni zakonodaji poročanje o prodaji na osnovi popisa zalog naloga zavezanca, je nadzor nad pravilnostjo poročanja otežen, kar seveda kar kliče k davčnim utajam. Takojšnje avtomatizirano elektronsko poročanje bo to težavo odpravilo. Sporočanje davčnemu organu bo potekalo elektronsko, kar pomeni, da pri določenih avtomatih ne bo potrebe po tiskanju računov. To predstavlja tipičen primer ekološkega ozaveščanja že pri najmanjših zadevah, saj se tako prepreči ne samo potrata papirja, temveč se tudi poskrbi za čisto okolico, saj tiskani računi pogosto pristanejo na tleh zraven avtomatov. Ker so predmet sprememb različne vrste avtomatov, pa so določene izjeme smiselne. Tako se določajo izjeme pri obveznem sporočanju podatkov o prodaji v primeru avtomatov, za katere že sedaj ne velja obveznost davčnega potrjevanja računov kot so na primer avtomati ki prodajajo kmetijske in gozdarske pridelke v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Izjema se določa tudi za najbolj enostavne oblike avtomatov brez električne povezave na primer daljnogledi na razglednih točkah. Ureja se tudi pošiljanje podatkov o prodaji za tiste avtomate, ki imajo obveznost sporočanja, vendar se nahajajo na lokaciji, ki je brez elektronske ali spletne povezave in je elektronsko sporočanje za njih nemogoče. V Levici smo mnenja, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi je k razpravi prijavljen gospod Andrej Kosi. Izvolite.

predvsem vlade, ki dve leti in še več, zelo trdo dela. Zdaj žal smo prejeli od posameznih zakonov le nekatere, posamezne rešitve in ko sem danes poslušal razprave in stališča predvsem s strani koalicije, sem dobil občutek, da so pa gospodarstveniki in obrtniki tisti, ki največ prispeva v državni proračun, državni sovražnik številka ena, da so to ljudje, davčni utajevalci, mešetarji, ljudje, ki nočejo plačevati davkov in tako naprej. Točno to je bilo slišati, take besede. Res je, glejte, pač pojavljajo se posamezni posamezniki, ampak načeloma smo lahko danes kar ugotovili, da še največji državni sovražnik ni tisti, ki se mu odpiše milijonske dolgove zaradi tega, ker so zastarali vsi dolgovi, finančni, mu FURS kar tako odpiše, da dolžina se odpiše, kar več deset milijonov in tako naprej, niso tisti ljudje, torej v tej davčni reformi nismo videli ukrepov, kako torej prav tiste, ki pa se tega lotevajo na tako prav načrtovan način, jih dejansko kaznovati tako naprej, ampak smo bili pač priča nekim dejanskim po vojni zoper gospodarstvenike, kako obdavči tiste pridne in delovne ljudi. In največ smo zdaj videli, da so največji sovražniki tisti nasprotniki, normiranci in na koncu smo pri tem davku oziroma pri davčnem potrjevanju računov našli še rešitev v avtomatih. Torej avtomati so največje težave v tej državi. Celo je bilo v osnutku na začetku, da bi morali davčne oziroma ti avtomati izdajati račune, sicer je pol bil zelo velik negativni odziv in so to potem spremenili, ampak očitno zdaj avtomati so rak rana te države pri davčnem potrjevanju računov. Ne, niso. Sicer pozdravljam to rešitev da, kajti, če nekdo nekaj prodaja preko avtomatov nekje v trgovini, da se to da davčni upravi sporoči in tako naprej, pa vendar bi pa pričakoval neke rešitve mogoče v smislu, da pa nekdo ne bi izdal nekih računov nekje drugje. Danes greš v Avstrijo, kmečki turizem, noben ne pride do tebe pa ti izda račun, kot pri nas mora nekdo izdajati račun. Torej, jaz sem pričakoval, glejte, zelo smo opevali gasilce, gasilska društva, kako so to pomembne institucije, nevladne, inštitucija, pomembna nevladna institucija. Zakaj nismo dali tu rešitev, gasilska društva so pa upravičena izdajanja računov, davčno potrjevanje računov, kadar organizirajo prireditev, na primer gasilske veselice, te rešitve tukaj ni. Sicer imajo, da mislim, da je okrog 5 tisoč prihodkov, ampak 5 tisoč je zelo hitro. Ampak dejansko te prostovoljce, ki dneve in tedne delajo, da organizira neko prireditev, s katero pol porabijo denar za svojo opremo in delovanje, tu jih moramo obremeniti, tu pač ne, ne. Ne bomo našli neke rešitve, ampak sedaj smo šli v drugo, torej, bomo pa še udarili po avtomatih, kajti avtomati so očitno največje zlo v sistemu izdajanja računov. Tako da, kar se tiče teh paketa davčnih reform so zelo, zelo slabe. In nekatere rešitve so mogoče pozitivne, pa vendar bi od tega pričakoval več, kajti vse skupaj, tako kot mislim, da je bilo pri prejšnjem stališču, kot je kolega Breznik dejal, je to bolj napoved vojne v gospodarstvu, kot pa neka rešitev v smislu debirokratizacije in tako naprej. Dejansko še dodatne, dodatna birokratizacija, dodatna dela, dodatne neke obremenitve, s katerimi se bodo morali ukvarjati gospodarstveniki pri svojem delu

pravkar, recimo imajo, da je neka prireditev in vse prireditve v največji gužvi, ali pa recimo zdaj bo 15. november nedolgo, ko bodo vulkanizerji imeli gužvo. In kaj bo naredil Furs? FURS bo prišel v največji gužvi, zaprl vulkanizerstvo dol in pregledoval račune, kajti ti, ti, ti vulkanizer, ti si pa največji sovražnik. Ker pa mogoče nisi izdal kakšnega računa, čeprav vem, da je izdal, ker ti ga mora izdati.

Ne obrtnike preganjati kot največje kriminalce v tej, v tej državi, tisti, ki delajo in polnijo državo, davčno blagajno, pa mogoče se je kdaj zgodilo, da je kakšen evro kje v blagajni, ker je pač dobil kakšen tringel, pa ga ni izločil ampak dajte narediti zakonodajo, ki bo lovila in kaznovala tiste, ki pa dejansko na ta račun dobro živijo. Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Andreja Živic, izvolite. **ANDREJA ŽIVIC (PS Svoboda):** Ja, hvala za besedo. Jaz bom pa za javnost čisto, poskušala čisto preprosto povedati, kaj ta problematiziran zakon, ki ga zdaj opeva opozicija, pomeni. Nič drugega kot to, da se ureja poročanje preko prodaje avtomatov in zdaj bom dala čisto banalen primer. Gremo v UKC v Ljubljano, tam imamo bar, vsaj bom rekla jaz, tako kot poznam, tam imamo bar, na eni strani je gostinska dejavnost, na drugi strani bara imamo deset avtomatov. Tam mečemo noter denar, ne dobimo računa, se obrnemo in gremo v bar. Tam mora nekdo po zakonu izdati račun, račun in je tudi kazensko odgovoren, če ga ne izda. In to je vsa umetnost, kar smo danes v tem zakonu naredili. Obveznost izdaje računa za avtomate, in verjemite, vsi podjetniki, ki delajo z avtomati ali v barih, imajo vizijo, da avtomatizirajo in čim manj zbirokratizirajo tudi to poročanje. Vse evropske, vse evropske države imajo poročanje preko davčnih organov. Jaz poznam malo bolj Italijo, je agencija / nerazumljivo/, imajo še posebna poročanja in določene roke, kako morajo biti poročani računi. In to je vsa umetnost. Spravili ste se in dobesedno citiram gospod Kosi, vaše, vaše navedbe, "da smo se spravili, da smo rak rana za avtomate." Ampak se poslušate kaj govorite? Tukaj se urejajo stvari. Istočasno ste pa rekel, da pa pozdravljate rešitev, da se sporoča prodajo preko FURS. Ja, in kaj je zdaj? Kaj bi rad povedal? Mislim, čisto vas sprašujem, kaj bi rad povedal? Dotaknili ste se gasilcev, ker točno veste, da ta Vlada pa dejansko zelo poskrbi za civilno zaščito in za prav gasilce. Oprostite, nekatera gasilska prostovoljna društva presegajo promet tudi kakšnih malih ali srednje velikih podjetij. Zdaj pa, ali bomo delali samo posebej zakonodajo za gasilce, lahko, recimo, ampak se mi zdi še bolj zbirokratizirana zadeva, ali bomo rekli, glejte, taka je zakonodaja pri izdaji računov, ko pride do prodaje blaga in storitev je potrebno izdati račun. Saj nismo banana republika, ne vem, čisto tako. Celo ste omenil kmečki turizem v Avstriji, da tam ne izdajajo računov. Gospod, tudi pri nas branjevke in kmečki turizmi, ki so obdavčeni po pavšalu, ki ne vodijo poslovnih knjig, ker ne dosegajo prometa ali katastra, ne izdajajo računov in tem se zdaj očita, avtomat pa je tržna prodaja blaga in storitev na trgu in ni obdavčena na podlagi katastra niti kako drugače. In še glede vaših izjav, naše opevane reforme. Mi nikoli nismo javno rekli, da je to zdaj reforma teh paket šestih zakonov, ampak, da je to mini reforma in da se sočasno sistemsko ureja davčne zadeve.

največja težava so torej avtomati, ne najdem pa v tem zakonu rešitev, ki sem pa jo povedal, že prej, da dajmo narediti bolj posplošeno davčno, davčno politiko, da pač tisti, ki pač dela, ima manjše prihodke, tudi gasilci. Ja dobijo prihodke, samo ne poveste pa koliko je stroškov in dvomim, da gasilci, ki delajo,

Ne, ne bodo, ker ta denar, ki ga bodo dobili, pač brez tega, tudi če ne bo izdan račun, bo šel v nakup opreme v društvo, v razvoj društva, zato ne bo država kupovala. In kako vi pomagate gasilcem? Lansko leto ste za opremo namenili 2,8 milijona sofinancerskih sredstev, letos pa samo 2,5. Torej, tako ste vi dobili za gasilce.

da je predmet debate danes Zakon o davčnem potrjevanju računov. Jaz sem mu povedala na njegovo razpravo glede gasilcev, da ni prav, da se na tak način in prosim, da ga opozorite in opomnite, da se drži vsebine. Hvala. Gremo naprej z razpravo. Gospod Rado Gladek ima naslednji besedo. Izvolite. **RADO GLADEK (PS SDS):** Ja, hvala lepa za besedo! Glejte, jaz bi prosil državno sekretarko, dajte poslancem Svobode razložiti o čem mi danes govorimo. Mi ne govorimo o izdaji računov, ampak o fiskalizaciji računov. Tako, da dajte ta termin uskladiti, ker kolegica, očitno ji ni čisto jasno o čem govorimo. Zdaj, da začnem na koncu. Kot rečeno ugotavljate, da boste iz naslova oziroma s sprejemom tega zakona dodatno pobrali pet milijonov dodatnih davkov. Na kakšni osnovi vi trdite, da je teh par ponudnikov kot rečeno štirje večji pa par manjših, do sedaj utajilo pet milijonov davkov letno? Na kakšni osnovi? To je eno vprašanje. Zdaj pa, kar se tiče tehnične izvedbe. Glejte, kot rečeno, vsak, vsak avtomat bo potrebno nadgraditi. Strošek naj bi bil 300 do 500 evrov, To se bo sigurno prevalilo, prej je bilo rečeno, da kupci tega ne bodo občutili. To se bo sigurno prevalilo na kupce, ker ponudnik bo sigurno skalkuliral ceno kaj ta dodatna obremenitev pomeni, poleg tega bo mogel imeti stalno povezavo tega avtomata preko interneta, preko raznih modumov in tako naprej, da bo ta stvar funkcionirala. Se pravi, to se bo sigurno prevalilo na kupce in ne bo, ne bo samo bremenilo gospodarstvenikov kot takih. Se pravi, ponudniki bodo prišli v situacijo, ko se bodo morali odločiti, starejši avtomat, ki se ga ne bo dalo nadgraditi, ga bodo morali ali zamenjati ali pa, ali pa umakniti iz določenega mesta, ker pač ne bo rentabilno, da bi tam postavil nov avtomat. Kot sem rekel, naj bi nov avtomat stal cirka 3 do 5000 evrov, odvisno od vrste oziroma kakšne funkcije pač ima. Tako da, zdaj kar se tiče še same implementacije. Se pravi ti ponudniki bodo morali v relativno kratkem času poleg resursov, ki jih imajo, ki imajo po mojem, po moji logiki optimizirane, se pravi ljudje, ki hodijo do teh avtomatov, polne avtomate, jemljejo ven denar, najbrž jih nimajo tam sto viška zaposlenih, zdaj bodo morali oni v devetih mesecih več tisoč avtomatov predelati. To ni postopek najbrž 5 minut, je treba avtomat odpreti, najbrž nekaj nadgraditi, povezati ono, tretje, četrto plus certifikati od FURSA in tako naprej. Tukaj zna biti kar zanimivo. Tako da, to je definitivno dodaten strošek za gospodarstvo. Zdaj, kar se tiče informacije kje ta avtomat stoji, če se spomnite fiskalizacije, ki smo jo delali po podjetjih takrat je bilo logično, ti si v svoji pisarni moral urediti to fiskalizacijo, vedel si kje imaš pisarno, kakšna je katastrska občina, del stavb in tako naprej in zdaj bodo mogli ti ponudniki pridobiti podatke. Če dam za primer Državni zbor. Je tukaj par avtomatov, bodo mogli od Državnega zbora pridobiti podatke kje, se pravi katera katastrska občina, številka stavbe, del stavbe, itd., s tem, da bodo ponudniki odgovarjali za te podatke. Se pravi, najemodajalec prostora bo dal neke podatke, ponudnik bo pa odgovarjal za te podatke. Če podatki ne bodo pravi, bo kaznovan ponudnik, ne pa ta, ki mu je podatke dal. Potem, pride lahko do težav. Glejte, ti avtomati so na različnih mestih. Rekli ste, bolnišnice, letališča, zapori so lokacije, kje avtomat stoji. Je pa lokacija, ki ne dovoljuje nekih komunikacij,

Če jih danes ne morejo v enem, v zaporih tudi čez deset dni ne bodo mogli. Skratka, spet ena dodatna, ena dodatna obremenitev, ki je v marsičem nelogična. Še vedno trdim, da je, tudi to kar ste navedli, teh 5 milijonov, a ne da ni nobene osnove za tako trditev. Poglejte, to je, govorimo o par podjetjih, logika je, da ta podjetja nabavljajo ki ga imajo v teh avtomatih, vi z enostavno enostavnim davčnim pregledom ugotovite koliko blaga so oni v enem letu kupili, čokoladice, sok, tretje, daste v Excell krat cena na avtomatu, pa boste takoj videli koliko bi on moral prometa prikazati. Po mojih informacijah tudi do zdaj ni bilo nekih nepravilnosti ali pa da bi davčni nadzori izkazali neke ne vem kakšne nepravilnosti. Tako da, spet se zaletavate v neko stvar, ki po mojem mnenju funkcionira. In kot rečeno, jaz ne verjamem, da bi se na teh, na teh v teh podjetjih na teh avtomatih, pri taki količini avtomatov sploh lahko šli neko, neko, bom rekel davčno utajevanje, ker kot sem rekel, njim je v interesu, da imajo evidenco koliko blaga je kje, koliko denarja je nazaj prišlo, ker edino na tak način lahko ti tak sistem avtomatov obvladuješ. Pa še to, kot sem rekel o stroških, nekatere države to poznajo, nekatere države so tudi subvencionirale ta prehod oziroma so dale neko pomoč ali, ne vem, polovico zneska, ki je potreben za nadgradnjo, pri nas to vse prevalimo na ponudnika oziroma na gospodarski subjekt, še enkrat ponavljam, brez kakršnekoli predpostavke oziroma, če se motim, me prosim popravite, brez kakršnihkoli dokazov, da so ti ponudniki v preteklem času na teh svojih avtomatih vršili neke davčne utaje in utajili po vašem mnenju, še enkrat ponavljam za 5 milijonov evrov davka letno. Tako, da to je po moje huda obtožba za te gospodarske subjekte. Hvala.

razjasnimo to, kar so nekako demantirali ugotovitve moje sodelavke. Seveda potrebo narekuje trend sprememb na trgu. Fiskalizacija računov avtomatov je nujna, porast te panoge je izredna in zato je ne smemo podcenjevati, in je treba tudi ustrezno nasloviti. Ker pa seveda navadno, ko se pogovarjamo o zakonih in pa o novih davkih, pa to niso novi davki, ampak to je samo način kako se te davke pobere, ker se promet izvaja, si opozicija okoli vratu nadene česnov venec in nasprotuje vsaki spremembi, naj si bo še tako simbolna ali pa odločilno vpliva na politiko, Zelo me veseli, da so se poslanci NSi odločili, da temu ne bodo nasprotovali, ne bodo pa podprli vsaj to. To je napredek. Covidno in post covidno obdobje je narekovalo in pospešilo razmah prodaje s pomočjo avtomatov brez učinkovitega fiskalnega nadzora. Lastnikom in upravljavcem avtomatov je bilo prepuščeno svobodno odločanje v količinah prodanih artiklov. Saj niso imeli nobenih zavez sprotnega poročanja. Bi pa opozoril na en zelo velik vidik in nekako močan vidik, ki sem ga že omenil, kar se tiče gostincev, ostalih gostincev, kako je to nelojalna konkurenca. Za časa covida so se vsa podjetja opremila z avtomati, če je kdo opazil kavarne in pa lokali

skozi to dejavnost. Moramo se pa tudi tega zavedati, da praktično tukaj podpiramo tudi obstoj teh, se pravi gostinskih lokalov. Če samo pogledamo, v hiši imamo avtomat v tretjem nadstropju, v kleti imamo restavracijo. S kakšnim posvetilom, s kakšno energijo in vrednostjo dodano spijemo tisto kavo in kaj je treba vse storiti za tisto kavo? Rabimo človeške vire, rabimo HASAP standarde, spoštovanje HASAP standardov, skratka en kup stvari, ki povzročajo nelojalno konkurenco, nekako s tem zakonom naslavljamo in bomo skušali to tudi nevtralizirati. Ne moremo pa posegati v samo dejavnost. Zakon predvideva več kot leto dni za implementacijo teh tehničnih zahtev. Aparati, kot sami že vsebujejo platformo, v katero se vgradi modul, kajti v tujini je to že ustaljena praksa. Ne vem zakaj je zdaj to problem pri nas. Skratka, ukrep naslavlja dolgoletno praznino na tem področju, zato z vso upravičenostjo in odgovornostjo pričakujemo široko podporo vseh poslanskih skupin pri njegovi zakonski implementaciji. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade, gospa magistra Katja Božič, državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Izvolite. Najlepša hvala. Odzvala bi se na te komentarje glede obveze izmenjave podatkov s Fursom za avtomate za prodajo blaga. Prvoten predlog je šel predvsem v smeri, kaj je bil namen te spremembe, da se izenači položaj avtomatov za prodajo storitev z avtomati za prodajo blaga. Avtomati za prodajo blaga so bili namreč, so v obstoječi ureditvi izjema od obveze izdajanja računov, medtem ko avtomati za storitve morajo trenutno izdajati račune in davčno potrjevati te račune. Nismo videli več nobenega razloga, da se avtomati za nekaj in drugo davčno obravnavajo drugače. In s tem namenom smo predlagali izenačitev te obravnave, najprej na način, da smo tudi za avtomate za prodajo blaga predlagali prevzem sistema, kot velja za avtomate za prodajo storitev, torej izdajanje računov in davčno potrjevanje računov. Po komentarjih iz javnosti pa smo se odločili, da lahko rešitev izboljšamo v smeri, da res smo bolj trajnostni, okolijski, da odpravimo v tem ukrepu obvezo izdajanja računov in za obe vrsti avtomatov predlagamo samo izmenjavo podatkov z davčnim organom. Namen je seveda izboljšanje pravičnosti davčnega sistema, izboljšanje nadzora. Veliko je bilo danes govora o digitalizaciji, to je in njenih prednostih in pobudah, da se čedalje več dejavnosti, ukrepov na davčnem področju digitalizira. To je eden od ukrepov, ki je zagotovo v znotraj okvira prizadevanj za večjo digitalizacijo. Od sedaj bodo morali tako avtomati za prodajo storitev kot tudi avtomati za prodajo blaga podatke o vsaki prodaji, o vsaki izvršeni transakciji avtomatično izmenjevati s FURSOM. In zagotovo se s tem zmanjša možnost zlorab sistema oziroma utaj oziroma drugih ravnanj, nezakonitih ravnanj. Trenutno morajo se v primerih avtomatov za prodajo blaga, vodijo ročne evidence in poroča se enkrat mesečno, tako za primerjavo. Vprašanje je bilo kako smo ocenili finančne učinke tega ukrepa. Finančne učinke je ocenil FURS na podlagi izkušenj držav, ki so uvedle podoben ukrep kot je na primer Hrvaška - 16.15** (nadaljevanje) po uvedbi neposredne izmenjave podatkov z davčno upravo povečal za 30 odstotkov. Zato smo mi v oceni finančnih posledic zapisali,

Nekje pač pričakujemo, da nekaj povečanja bo, ampak po zgledu držav, ki so podoben ukrep uvedla, bi lahko bilo tega do pet milijonov. Potrebne nadgradnje. Po naših informacijah je večina avtomatov modernih in že imajo v bistvu že vgrajene tovrstne naprave ali pa bistveno omogočene olajšane dopolnitve za vgraditev modulov za izvedbo tega ukrepa. Tako, da zagotovo pri oceni finančnih posledic nismo imeli v mislih nikakršen, zagotovo pa pri oceni glede finančnih posledic nismo imeli v mislih nikakršnega obtoževanja ponudnikov glede utaje, kar je bilo tudi večkrat izpostavljeno. Gre izključno za oceno na podlagi primerljivih držav. Sam postopek izmenjave podatkov s Fursom smo v bistvu zastavili v sodelovanju s Fursom da bi bil kar najbolj podoben, usklajen z obstoječimi moduli, rešitvami, smo pa tudi v kontaktu s Trgovinsko zbornico Slovenije, ki bo sodelovala pri pripravi pravilnikov, ki bodo podrobneje določili sistem poročanja in takoj, ko bodo bolj znane konkretne zakonske rešitve, bomo pristopili tudi k pripravi pravilnikov in od samega začetka bo v to pripravo vključena tudi trgovinska zbornica Slovenije. Ravno z namenom, da se v bistvu rešitve oblikujejo v sodelovanju z njimi in da se jih v čim večji možni meri prilagodi obstoječim rešitvam, tako na strani lastnikov avtomatov, kot tudi na strani Fursa. Hvala.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 Vidim, da je še interes. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona; v tem primeru dobi besedo kot zadnja. Odpiram prijavo. Imamo štiri prijavljene, vsak ima na voljo 5 minut. Najprej dobi besedo gospod Bojan Podkrajšek, izvoli. Hvala, spoštovani podpredsednik za dano besedo. Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem, predvsem pa predstavnicam Vlade! Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov. O davčnem potrjevanju računov. Jaz sem zelo pozorno poslušal današnjo razpravo, seveda, moje kolegice in kolege, predvsem kolege, pa tudi kolegice in kolege iz moje desne pri tej točki. Zdaj, ne bom se ponavljal tisto kar so moje kolegice in kolegi že povedali pa vprašali, seveda, slišal sem kar veliko nelagodja s strani Svobode. Jaz se načeloma kot državljan Republike Slovenije strinjam, do neke meje, s tem zakonom. Seveda, ampak kje je meja? Za koga to v Republiki Sloveniji bo vse veljalo. Seveda, slišali smo prej tudi z vaše strani, da bo pobranih mislim, da pet milijonov več davkov. S tem se strinjam, ampak zanima me, ker bom potem imel eno ključno vprašanje, glejte, nedavno, ko je bila ena Vlada, leva vlada, ampak ni bila svoboda v vladi, smo, so enemu državljanu odpisali 30 milijonov, ljubljanskemu županu, jaz sem dal izračunati, če 1 delavec zasluži tisoč 200 evrov na leto, mora 60 ljudi delati celo delovno dobo, da to zasluži. Seveda imam pa eno ključno vprašanje, to me je vprašalo že veliko državljank in državljanov, kakšna je možnost, da davčni dolg od Fursa zastara? Znači to našim podjetnikom in seveda tudi kmetom, espejem, deoojem ni jasno, kako lahko davčni dolžnik in davek, ki ga je treba državi plačati zastara? V mesecu avgustu seveda, ko je na oblasti leva vlada, je pisalo v medijih naslednje: "Jure Jankovič ni več davčni dolžnik do FURS. Davčni dolg je zastaral." In spoštovana predstavnica vem, da vi niste nič kriva, me pa zanima, mene osebno kot poslanca Državnega zbora in tudi vse tiste, ki dnevno delajo, ki hodijo v službe, ki imajo kmetije, ki imajo espeje, ki imajo deooje, ki imajo podjetja kako je možno, da davek zastara? Ali je to možno, da zastara za vsakega državljana ali državljanko? Ali je to možno samo enega posameznika, predvsem pa tistega, ko je nekoč država odpisala 30 milijonov evrov? Hvala za vaš odgovor.

med tem, ko je govoril. Govoril je o tem, o nekih davčnih dolžnikih, o nekih odpustkih in ne vem česa, da zdaj trenutno, kolikor sem jaz seznanjena, pa mislim, da tudi drugi, govorimo o Zakonu o davčnem potrjevanju računov.

Prosim, da to se ne dogaja več, ker sedaj prehajamo na popolnoma drugo področje, ki danes ni tematika bila niti pri eni točki.

danes obravnavali rešitve, ki bi take anomalije dejansko odpravile ne pa to kar imamo v avtomatih. In spoštovana državna sekretarka, zdaj pa vas jaz ne razumem. FURS ocenjuje, da bo ob daljšem daljšem številu avtomatov, ki jih je danes boste leta 2026 dobili v državno blagajno pet milijonov evrov več denarja, potem pa pravite, da pa ne govorite, da so pa zdajšnji imetniki davčnih oziroma teh, teh avtomatov pa utajevalci davkov. Torej, kako je možno, da ob enakem številu avtomatov in ob enakem prometu ne smatrate torej te upravljavce avtomatov, da niso davčni utajevalci? Boste imeli pet milijonov evrov več prihodka. 30 procentov boste imeli več prihodka, ko se bodo izdajali oziroma evidentirali računi.

ampak vi ne obravnavate. Ampak ta ukrep pa izvajate pa za to, da boste v davčno blagajno dobili pet milijonov evrov več denarja, zdaj vas pa ne razumem, ker to so pa dosegli na Hrvaškem. Torej jih obravnavate kot davčne utajevalce.

da predlogi, ki se naslavljajo s strani koalicije oziroma s strani trenutne Vlade, pravzaprav nikakor, niti v 1. točki ničesar ne popravljajo, ne naslavljajo pravih stvari, hkrati pa v vaših razpravah več ali manj slišimo, kako bi bilo treba pri nekem zakonu nekaj spremeniti, pri drugem pa rečete, ne, to pa ne bi smeli, bi morali pa drugače. Tako da danes dejansko ta razprava res malo na čas, je res shizofrena. Ampak vseeno se vračam zdaj točno na ta zakon. Ta zakon dejansko omogoča vzpostavitev sistema poročanja podatkov o prodaji blaga in storitev preko avtomatov. Ta korak je nujno potreben in to so moji kolegi zelo dobro povedali. (Nadaljevanje) prej omenila moja kolegica Andreja Živic, UKC v Ljubljani, na eni strani normalen bar, kjer morajo izdajati račune, nasproti njega avtomati, kjer si ljudje vržejo samo tisti denar noter, ni potrebno nikakršnega računa, kako se filajo avtomati, o tem jaz ne bom razpravljal, ker ne poznam teh stvari, ampak ta nelojalna konkurenca, eni pač morajo izdajati račune, morajo popolnoma o vsaki stvari poročati, na drugi strani pa imamo neke avtomate, ki jih ročno popisujejo in enkrat mesečno poročajo brez izdajanja računov. Mislim, da to jasno pove, da je to anomalijo potrebno odpraviti in v času digitalizacije in ko pravzaprav smo v času, ko pravzaprav vsi prisegamo, da je digitalizacija nekaj, kar se mora zgoditi, in katero naslavljamo v veliko, veliko ukrepih, ki so v državi trenutno v teku in pa seveda v celem svetu, v Evropi, mislim da je nenormalno, da razmišljamo o tem, da to takšen način spremljanja in povezovanja davčnih zavezancev s Fursom da je neprimerna zelo zanimivo. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Rado Gladek, izvoli. **RADO GLADEK (PS SDS):** Hvala lepa. Glejte, mi govorimo o stroškovnih obremenitvah podjetij, ne o primernosti pa o neprimernosti. Omenil sem tudi, da v nekaterih državah tovrstno uvedbo subvencionirajo, pri nas samo obremenimo podjetnike in čakamo, da nam kapne v proračun 5 milijonov več po vaše. Zdaj, še enkrat, kar se tiče nadzora, v enem od finančnih častnikov imate izjavo enega od ponudnikov teh avtomatov, ki jasno piše, kako stvar funkcionira, citiram: V prvi vrsti imamo mi tega poštimanega, ker moramo imeti pod nadzorom zaposlene, saj jaz ne vem, če bi kdo kradel čokolade. Moram pa vedeti, ker bi bil to strošek, vedeti moram, koliko kave ali sladkorja kdo strese v avtomat, skladišče imamo centralizirano, izdelki gredo ven po prodajni ceni, davek plačamo vnaprej, torej tudi če izdelki še nekaj časa ostanejo v avtomatih, Prav tako imamo prešteti ves denar, ki pride z avtomatom po enih kovancih, po porabi na ključkih, kot sem že prej rekel, absolutna kontrola, ker pri tako obsežnem poslu se ti ne moreš iti, da boš v vrečah malo denar prestavlja levo, pa desno, pa malo dal na FURS oziroma malo davka plačal, pa malo ne. Zdaj, kar se tiče konkurence. Poglejte, vsi, ki smo bili kdaj v podjetništvu vemo, da posel, ki ga danes delaš, ga jutri mogoče ne boš več, ker te bo neka konkurenca prehitela, ker bo nekaj novega se nekdo izmislil, tako da avtomati so ena bom rekel, veja pač te oskrbe, ki je, je lahko v določeni meri konkurenca tako gostincem kot trgovinam in tako naprej, ampak to je, to je del razvoja in s tem mislim, da so se vsi deležniki na eni in na drugi strani, po moje, sprijaznili. Najbrž tudi večina izmed nas nikoli ne more enačiti kave, če jo spiješ v lokalu ali pa če jo tam iz avtomata ven, avtomati so po navadi bolj neka rešitev v situaciji, ko rabiš nekaj na hitro, ampak hočem pa to reči, ko ste zdaj, ko ste poudarjali, da gostinec mora izdati račun, avtomat pa ne in ste se tudi naslanjali, da so pač nekateri to problematizirali. Direktor Obrtne zbornice je dal izjavo in on je rekel, da oni nikoli niso problematizirali, da so avtomati nelojalna konkurenca v smislu izdajanja računov. So pa bili časi, ko je bila, ko so bile različne davčne stopnje, to pa je bil za njih, to pa je bila nelojalna konkurenca in zdaj temu ni tako. Se pravi, mislim davčne stopnje oziroma DDV je tako v gostinstvu kot na avtomatih enaka, tako da iz tega vidika jaz verjamem, da se tudi gostinci zavedajo, da je v gostinstvu malo drugačen način in da oni ne morejo, mislim, najbrž bi bilo tudi pod častjo, če bi bil avtomat, konkurenca Tako da, še enkrat, poglejte, spravljate se v eno zadevo, ki nima popolnoma nobene potrebe po trenutni spremembi. Če pa že, če pa smatrate, da je to pomembno, bi pa pričakoval na drugi strani, da greste tudi nasproti tem ponudnikom. Kot sem rekel, nekatere države subvencionirajo

vse te tisoče aparatov ti ponudniki nadgraditi. Tako, da jaz bi vam res še enkrat predlagal, da temeljito razmislite, pa ne zdaj nas kot opozicijo nabijati, da smo proti vsem vašim zakonom, ampak jaz mislim, da smo vam danes tekom razprave kar argumentirano pojasnili, da je v različnih zakonih, ki ste nam jih danes dali na mizo kar nekaj neumnosti oziroma nekaj nelogičnosti, tako da nas morate razumeti, da takih stvari pa res ne moremo podpirati, zato te zakone pač odločno zavračamo, jih ne bo in ne bomo glasovali, da so primerni za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. obravnaval točko dnevnega reda z naslovom Priprava predloga odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, Predlog odloka je pripravil in v obravnavo Državnemu zboru predložil Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku predlagatelja, podpredsedniku odbora gospodu Tomažu Lahu. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 20. seji 2. 10. 2024 kot matično delovno telo obravnaval točko dnevnega reda z naslovom Priprava predloga odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, EPA 1388-IX ter na ter na podlagi 169.a in 171. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Kot vemo, je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanimi magistrom Borutom Sajovicem, Jelko Godec, Janezom Ciglerjem Kraljem in Janijem Prednikom 12. marca 2024 na podlagi 184. člena poslovnika državnega zbora. V obravnavo vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, ter ga nato 7. maja spremenila glede naslova predloga odloka in referendumskega vprašanja. Državni zbor je na 20. seji 23. maja 2024 v okviru obravnave omenjenega predloga za razpis referenduma sprejel sklep, da se razpiše posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo in tudi sprejel torej vsebino referendumskega vprašanja. Glede na odločitev Državnega zbora o razpisu referenduma je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor na podlagi prvega odstavka 108. člena in prvega odstavka 169. člena Poslovnika Državnega zbora pripravil predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma in ga poslal v obravnavo in odločanje Državnemu zboru. V prvem razdelku predloga odloka je določena vrsta referenduma, ki se razpisuje, in sicer gre za posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Kot referendumsko območje pa je določeno celotno območje države. V drugem razdelku predlog odloka določa besedilo vprašanja, o katerem se odloča na referendumu. Torej, na celotnem referendumskem območju. Gre za vprašanja, ki se nanaša na izvedbo projekta JEK-2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Tretji in četrti razdelek pa določata za dan razpisa referenduma s katerim začnejo teči tudi roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma. Ta dan je torej v ponedeljek, 14. 10. 2024. Za dan samega glasovanja, torej izvedbe referenduma,

Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Dovolite mi, da predstavim stališče Vlade, ki je bilo v Državnem zboru izraženo v procesu sprejemanja samega referendumskega vprašanja. Vlada prepoznava strateški pomen razvoja jedrskega programa v Sloveniji tako kot tudi razvoj samega projekta JEK2. V ta namen je v preteklem letu imenovala posebnega državnega sekretarja, ki se ukvarja z razvojem jedrskega programa in tudi pospešitvijo projekta JEK2. Ustanovljena je bila posebna vladna delovna skupina za pripravljalne aktivnosti na projektu JEK2, na kateri združujemo vse pomembne deležnike, od ministrstev do investitorja, operaterja prenosnega sistema, Uprave za jedrsko varnost in drugih deležnikov, ki so neposredno vpeti v ta projekt, s temi koraki pripravljamo pot za potrebno koordinacijo in regulatorno okolje, ki bo omogočilo izvedbo in pa tudi pospešitev samega projekta. Vlada je tudi pripravila predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, ki je nedvoumno nakazala smer razvoja jedrskega programa. Resolucija, ki je bila predmet široke javne in strokovne obravnave, je v šestintridesetem odstavku navajala in navaja: "S ciljem defosilizacije in stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, naj se elektroenergetski sistem nadgrajuje s širitvijo jedrskega programa za izvedbo projekta JEK2 in uvajanjem obnovljivih virov energije, če se to izkaže za ekonomsko smotrno, tehnično izvedljivo in koristno za stanje okolja." Resolucija je bila v mesecu maju 2024 sprejeta v Državnem zboru z veliko večino glasov vas, spoštovani poslanke in poslanci. Referendum je neposredno nadaljevanje v šestintridesetem odstavku definiranega procesa. Z resolucijo je bil sprejet tudi političen programski dokument, ki razvoj slovenskega elektroenergetskega sistema usmerja v preverjeno kombinacijo jedrske energije in obnovljivih virov energije. Takšna energetska mešanica predstavlja dovolj diverzificirano kombinacijo, s katero se borimo proti podnebnim spremembam in hkrati zagotovimo zanesljivost oskrbe. JEK2 je velik in kompleksen projekt, ki za svojo izvedbo potrebuje široko podporo. Z referendumskim vprašanjem se tako išče mandat, s katerim bodo lahko Vlada, nosilec projekta in ostali deležniki nadaljevali s pripravljalnimi aktivnostmi do končne investicijske odločitve. Ta je pričakovana do leta 2028 in bo dokončna odločitev o tem, ali bo šel projekt v izgradnjo ali ne. seveda nas čaka še veliko dela. Letošnji pričakovani referendum bo tako ena od odločitev v procesu odločanja. Pri tem se bomo držali transparentnih in demokratičnih procesov. Vlada Republike Slovenije je referendumsko vprašanje obravnavala na svoji seji 19. aprila 2024, na 213. dopisni seji Vlade in ga v celoti podprla. Hvala za pozornost. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi bo predstavil stališče gospod Zvonko Černač, stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Lep pozdrav ministru, državnemu sekretarju, vsem ostalim! Slovenija ima za rabo jedrske energije, za proizvodnjo električne energije na podlagi več kot 40-letnega obratovanja Nuklearne elektrarne Krško, dobre izkušnje. Nuklearna elektrarna Krško že nekaj desetletij zagotavlja stabilnost pri oskrbi z električno energijo v Republiki Sloveniji, poleg tega pa zagotavlja tudi cenovno dostopno električno energijo. Obratovalno dovoljenje poteče leta 2043. Vse to so razlogi, da so se že pred 10, 15 in več leti pričeli postopki za vzpostavitev podlag za nadaljevanje uporabe jedrske energije tudi po letu 2043, ki naj bi zagotavljale stabilnost oskrbe in cenovno dostopnost električne energije nadaljnjih 60 in več let. Podlage za NEK2 predstavljajo številni strateški in ostali dokumenti, ki so bili sprejeti v zadnjih 20 letih. Naj omenim samo nekaj najpomembnejših:

Seveda ne moremo mimo zadnjega, ker na osnovi vseh teh dokumentov je Državni zbor maja letos sprejel resolucijo o uporabi jedrske energije v miroljubne namene in odločitev o razpisu referenduma. Danes torej odločamo samo o datumu tega referenduma. Pri čemer slišimo, da sta glavna pomisleka glede datuma s strani ene od političnih strank koalicije predvsem dva. Prvi pomislek je, da se bo ta referendum, ki se naj bi odvil novembra letos, odvil prehitro in da bi ga bilo potrebno prestaviti za leto dni, ker da naj ne bi bilo dovolj informacij glede tega, o čemer bomo odločali. drugi pomislek, da bo cena električne energije iz nuklearke glede na obseg investicij visoka, zaradi visoke vrednosti investicije pa naj bi bili ogroženo financiranje ostalih potreb. vsi ti argumenti so prazni. Kot je bilo že povedano, je bilo v dolgi dobi načrtovanja in priprave projekta opravljenih veliko študij glede tega. Informacij za tiste, ki se želijo bolj podrobno seznaniti, informirati s tem projektom je ogromno. Številne so objavljene tudi na spletni strani JEK2.si in tam je objavljena tudi predvidena ekonomika tega projekta. Poleg tega je bilo energetsko dovoljenje izdano že v času prejšnje vlade pred več kot tremi leti, zato je utemeljeno pričakovanje, da bi bili postopki hitrejši. Odlaganje referenduma pomeni upočasnitev aktivnosti. Nadalje. Razmere so se v zadnjem obdobju, v zadnjih letih bistveno spremenile in govori o tem, da je potrebno aktivnosti glede JEK2 pospešiti ne pa upočasniti oziroma odlagati. Zakaj? Slovenija približno tretjino električne energije proizvede iz premoga. Iz premoga slabo tretjino oziroma dobro tretjino. Glede na razmere predstavljajo obnovljivi viri energije, med njimi največji delež predstavlja hidroenergija hidroelektrarne, ostali viri sonce, veter in ostali viri ne predstavljajo niti 10 odstotkov. Dobro tretjino, včasih celo 40 odstotkov predstavlja jedrska energija. Ker nismo samozadostni, del električne energije že danes uvažamo. Ko bo Teš 6 prenehal z obratovanjem, izpada ne more nadomestiti hidroelektrarne niti ne ostali obnovljivi viri energije. Do izgradnje drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško bo potrebno torej to razliko uvažati. Zdaj, v trenutnih razmerah, ko te cene dosegajo nekje 70 evrov na megavatno uro, to seveda ni problem, vendar smo bili nedavno priča temu, da so bile te cene in več evrov za megavatno uro. Pa to ni bil edini problem, tudi dostopnost je bila bistveno slabša oziroma stabilnost oskrbe, ker je poleti pač električne energije preveč, pozimi pa premalo. Torej Slovenija brez nadaljevanja uporabe nuklearne energije za pridobivanje električne energije ne more zagotavljati stabilnosti oskrbe. O tem ni nobenega dvoma. Postopke je torej potrebno pospešiti, ne pa upočasnjevati, kar bi pomenilo odlaganje referenduma. Zdaj, ta drugi razlog pa govori o tem, da naj bi bila cena električne energije, ki bo prišla iz nove nuklearne elektrarne predraga, da naj bi bila nekonkurenčna. Pri tem se seveda tudi na nek način manipulira s podatki. Največji razlog, da temu ne bo tako, so sedanje cene iz Nuklearne elektrarne Krško. Cene iz sedanje Nuklearne elektrarne Krško so stabilne so primerne, so druge najcenejše po proizvodnih virih, samo električna energija, proizvedena iz hidroenergije je cenejša. No, in glede vrednosti investicije, ta je seveda odvisna od številnih dejavnikov, od odločitve glede moči in tako naprej, in te ocene se gibljejo med 9,3 milijarde in 15 milijard evrov. v kolikor to investicijo razmejimo na 60 let, kajti 60 let naj bi bila minimalna doba obratovanja ob novih tehnologijah bo verjetno 80 let, evrov. Letna obremenitev med 150 in 250 milijoni evrov, pri letni proizvodnji šest teravatnih ur to pomeni nekaj centov na kilovatno uro. Torej, vsi ti argumenti, ki govorijo o tem, da bo cena neugodna in da ne bo mogoče zagotoviti, zaradi vrednosti te investicije ostalih potreb ne zdržijo argumentirane presoje. Zdaj, finančna konstrukcija se lahko sesuje samo v enem primeru. (NB) – 16.45** (Nadaljevanje) lunatiki na nivoju Evropske unije zlobirali podobno ureditev kot jo poznamo zdaj pri termoenergiji pri premogu. Če bodo tudi na nuklearno energijo uvedli podobne kupone, kot jih poznamo sedaj, pri premogu, pri premogu, torej CO2 kupone, tukaj ne vem, nuklearne kupone, ampak da bi se kaj takega zgodilo glede na razmere, ki trenutno veljajo na nivoju Evropske unije, kjer je podpora uporabi nuklearne energije za proizvodnjo električne energije vedno širša. Se to seveda ne bo zgodilo, ker tudi Teš bi bil rentabilen, o tem verjetno ni nobenega dvoma. V kolikor ne bi 200 in več milijonov evrov na letnem nivoju plačeval tega dodatnega CO2 davka, istočasno pa posameznikom, eden izmed večjih je tudi naš državljan, ki je v par letih postal med petimi najbogatejšimi Slovenci s preko 200 milijonov evrov premoženja torej, če ne bi ti kuponi služili predvsem borznim mešetarjem, bi tudi elektrika iz Teša bila cenovno znosna. Zdaj dodatno zavlačevanje in odlaganje, torej odločitev glede nadaljnje uporabe nuklearne energije v Krškem za proizvodnjo električne energije bi seveda podražilo investicijo, prebivalstvo in gospodarstvo pa je izpostavilo dodatnim tveganjem glede stabilnosti oskrbe z električno energijo, pa tudi glede cenovne ustreznosti. Gotovo si v Sloveniji ne želimo scenarija, ki se je v

nuklearna elektrarna Zwentendorf končana v 70. letih do konca, potrebno je bilo samo še pritisniti gumb, da bi začela z obratovanjem pa so levičarski aktivisti, zeleni aktivisti zahtevali referendum. Referendum se je zgodil in ta jedrska elektrarna v sosednji Avstriji predstavlja nekaj milijardni spomenik. Zdaj v Sloveniji si verjetno tega scenarija ne želimo, tudi si ne želimo scenarija, da bi potrošili nekaj 10 ali nekaj 100 milijonov evrov za pripravo projekta, potem pa do projekta, projekta ne bi prišlo. tega je potrebno seveda to odločitev glede razpisa referenduma čim prej tudi podpreti, tako da bomo v Slovenski demokratski stranki razpis referenduma za nadaljevanje uporabe nuklearne energije za proizvodnjo električne energije preko postavitve Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil dolgoročno stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo, seveda podprli.

V obdobju energetske krize in ruske agresije na Ukrajino je bila celotna EU postavljena pred pomembno vprašanje, kako zagotoviti dolgoročno energetsko neodvisnost. Vlaganje v obnovljive vire energije je seveda pot v pravo smer, a mnogo premalo in nezadostno za celovito ter robustno neodvisnost energetskega sektorja. Tudi s tem namenom je evropska komisija prepoznala jedrsko energijo kot trajnostni vir energije. Slovenija ima z jedrsko tehnologijo pozitivne izkušnje. Nuklearna elektrarna Krško, ki obratuje že polnih 40 let, je ključna za zagotavljanje ene četrtine električne energije v Sloveniji, v tem obdobju se je izobrazilo veliko število jedrskih strokovnjakov, ki zagotavljajo varno in zanesljivo obratovanje nuklearne elektrarne- Evropska komisija je 2. februarja 2022 izdala delegirano uredbo, ki jedrsko energijo in zemeljski plin vključuje med tehnologije, ki jih taksonomija določa kot trajnostne. Zato je predlagala, da se nekatere dejavnosti, povezane s fosilnim plinom in jedrsko energijo, vključijo med prehodne dejavnosti, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Prav zaradi zavedanja, da je energetska neodvisnost ključnega pomena, je bila že leta 2021 sprejeta zakonska podlaga, ki omenja in opredeljuje jedrsko energijo. Na podlagi tega je Ministrstvo za infrastrukturo junija 2021 izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne Krško.

Izdano energetsko soglasje pa je pomenilo osnovo, da so lahko stekli postopki umeščanja v prostor in postopki sprejema državnega prostorskega načrta. Izgradnja JEK2 po mnenju Nove Slovenije nima prave alternative, zato podpiramo vse skupne napore, da se pohiti s postopki sprejemanja odločitev, se nadaljuje s pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo investicije in sprejemanje potrebne zakonodaje. V Novi Sloveniji zato podpiramo izvedbo posvetovalnega referenduma, ki bo preveril voljo volivk in volivcev ter bo omogočil čim širši konsenz na tako pomembnem področju, kot nedvomno je oskrba z električno energijo in prehod v nizko ogljično družbo. Po našem mnenju bi vsako zavlačevanje pri sprejemanju odločitev in pripravi potrebne dokumentacije lahko škodilo električni samooskrbi Slovenije in padcu konkurenčnosti našega gospodarstva. Zato vse deležnike pozivamo, da postopke v okviru pripravljalnih aktivnosti za izgradnjo JEK2 peljejo transparentno in jih obravnavajo prioritetno. V Novi Sloveniji torej podpiramo izvedbo referenduma, strinjamo se z referendumskim vprašanjem, prav tako z datumom referenduma in bomo referendum tudi podprli. Hvala. Hvala. Magistra Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. **MAG. MEIRA HOT (PS SD):** Hvala spoštovani podpredsednik. Spoštovani minister, državni sekretar, kolegice in kolegi. Jedrska elektrarna Krško 2 bo največji infrastrukturni projekt v slovenski zgodovini. To se navezuje tako na stroškovni vidik kot tudi na čas realizacije projekta, kapacitete zgrajene moči za izvedbo potrebnega strokovnega znanja in obsega potreb usklajevanja ostalih državnih razvojnih smernic. Naraščajoča energetska odvisnost, prihajajoče zapiranje NEK in zaveze k razogljičenju družbe so pripeljale v fazo, ko je treba sprejeti strateško odločitev o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji. Jedrska energija lahko kot nizkoogljični vir pomembno prispeva k trajnostni energetski prihodnosti in k družbeni blaginji. Projekt načrtovanja in priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne je eden od osrednjih strateških razvojnih projektov Slovenije. Pri tem pa je treba razmišljati tudi o programu razgradnje, zagotoviti sredstva za razgradnjo, izvesti zahtevne postopke, predvsem pa javnosti celovito predstaviti prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja projekta. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da bo podnebne cilje in hkratno energetsko neodvisnost težko doseči brez jedrske energije. Jedrsko energijo in projekt JEK2 tako posebej izpostavljamo kot ključnega pomena pri reševanju identificiranih energetskih izzivov Slovenije rastočo odvisnost od energije v vožnji iz drugih držav, nujnost zmanjšanja nivoja toplogrednih emisij, previsoko stopnjo energetske revščine in postopno opuščanje koriščenja premoga. Pozdravljamo enotnost in visoko raven dialoga koalicijskih ter opozicijskih strank v sklopu parlamentarne obravnave resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije. poslanski skupini menimo, da bi pa morala biti raven dialoga v tem, za ta projekt izjemno ključnem obdobju še višja, kajti velik del slovenske javnosti, torej tiste javnosti, ki bo novembra odločala in odločila tako splošne, kot strokovne javnosti je namreč opozorila na pomanjkanje informacij v zvezi s projektom, iz česar lahko sklepamo, da je bila javna razprava bodisi neopazna bodisi nezadostna in menimo, da si njihovi pozivi zaslužijo resno obravnavo in posluh. Mnoge nevladne organizacije namreč opozarjajo, da je še veliko neznank, še posebej glede časovnega okvira projekta. Ne vemo, kako bomo zagotovili financiranje projekta, koliko bo to stalo, koliko bo torej po žepih udarilo državljanke in državljane Ne vemo kdo bo projekt gradil, ali bo to država, bo zasebni vlagatelji ali bo to javno zasebno partnerstvo. Veliko je vprašanj glede vplivov na lokalno okolje. Pomisleki so tudi, kako varno in trajno shranjevati radioaktivne odpadke in podobno. Odprta ostaja tudi razprava, kako bo ta projekt vplival na druge investicije in sredstva, na javno zdravstvo, na šolstvo, navsezadnje tudi, koliko bomo pripravljeni vlagati v druge obnovljive vire energije. Posebej velja opozoriti na stališče Mladih za podnebno pravičnost, ki poudarjajo, da bi bilo potrebno posvetovalni referendum razpisati šele, ko bodo pripravljene prav vse strokovne analize projekta, njihovi rezultati pa predstavljeni javnosti. Menijo, da JEK2 predstavlja medgeneracijski projekt, ki bo izjemno pomembno določal razvoj naše države in prav bi bilo jim prisluhniti. Menimo, da je potrebna celovita preučitev možnosti dolgoročne rabe jedrske energije, ki pa mora vključevati tako ekonomske kot strokovne analize, na podlagi katerih bi lahko sprejeli pravilno odločitev glede izgradnje nove jedrske elektrarne. Predlagatelji smo želeli, da posvetovalni referendum ne odloča zgolj o pripravljalnih dejavnostih, ampak res o širšem konceptu pomembne odločitve o rabi jedrske energije in s tem prihodnosti energetske oskrbe Slovenije. Glede na vse pozive je torej očitno, da javna razprava ni oziroma vsaj še ni podala odgovorov na prav vsa ključna vprašanja o projektu. In zato se moramo vprašati, kaj pa se bo zgodilo v primeru, če volivke in volivci ne izkažejo podpore projektu? Kakšne bodo v takem primeru naše nove strateške usmeritve glede pridobivanja energije, ki smo si jih zadali? Kakšen bo vpliv na vodenje energetske tranzicije in prehod na uporabo nizkoogljičnih virov energije? Slovenska gospodinjstva in gospodarstvo so se morala v zadnjih letih soočati z dvigom cen električne energije. Ta dvig je bil zaradi odzivnosti odločevalcev in smotrne politike dovolj nizek, da so se nanj lahko tako gospodarstvo kot gospodinjstva prilagodila brez bistvene škode. Zavrnitev na referendumu in morebitne prilagoditve strateških usmeritev v energetiki bi pomenili, da se v primeru novih kriznih situacij ne bi bili sposobni odzvati tako hitro in učinkovito kot prej. Škoda za slovensko gospodarstvo in državljanke ter državljane bi morebiti bila usodna. Kot sklicatelji referenduma smo dolžni javnost na odločanje mobilizirati kot informirano javnost. Na tem mestu velja tudi izpostaviti pomisleke Zakonodajno-pravne službe, strokovne… in strokovne javnosti, da je predvsem zadnji del vprašanja nejasen. Posvetovalni referendumi morajo biti utemeljeni na podlagi jasnih dejstev, o katerih lahko nato javnost izrazi svoje mnenje. Zato v tem mesecu pričakujemo proaktivno vlogo ministrstva pri organizaciji res široke javne razprave. Želimo si, da bo Vlada vsaj v referendumski kampanji podala odgovore na prav vsa ključna vprašanja, na podlagi katerih se bodo lahko volivke in volivci odločali o referendumskem vprašanju. Trenutni predlog datuma izvedbe posvetovalnega referenduma, torej 24. november 2024 nam daje le mesec in pol časa za izvedbo javne razprave in volilne kampanje. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo odlok o razpisu posvetovalnega referenduma podprli, pri čemer pa skrajno resno poudarjamo, da slovenska javnost potrebuje vse informacije, na podlagi katerih se bo lahko odločala o referendumskem vprašanju in zatorej nalagamo Vladi, da naredi prav vse, da javnost te odgovore v pravem časovnem okviru pridobi. Hvala.

sklicevanje referenduma v takšnih okoliščinah, ko ni nobenega ustreznega podatka in informacije za državljanke in državljane, neodgovorno in podcenjujoče. To še dodatno meče slabo luč na način, na kakršnega se vodi ta projekt. Naj samo v uvodu omenim, da se potencialni investitor oziroma izvajalec tega projekta, že desetletja ukvarja s številnimi študijami, z raziskavami, kot ostalimi, kako ta projekt peljati in ne vidim prav nobene potrebe, da bi za nadaljevanje teh, dajmo reči temu, pripravljalnih del, v tem trenutku spraševali državljanke in državljane sam postopek, kako se je sprejelo odločitev o tem, da se gre v ta posvetovalni referendum je seveda še toliko bolj nenavaden, kot vse skupaj. Namreč, predlog za razpis posvetovalnega referenduma je bil izglasovan na seji Državnega zbora 23. maja letos, na isti seji je bila potrjena tudi Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, ki je bila prvotno mišljena kot akt na katerega se ta posvetovalni referendum sklicuje. Akt, o katerem bi naj odločali prebivalke in prebivalci, ki pa je bil ne glede na to, da referenduma še ni bilo, vseeno potrjen. Z objavo v Uradnem listu, je to postal na nek način tudi uraden dokument države, v katerem ste se tisti, ki ste glasovali za to resolucijo, že odločili, da je jedrska oziroma oziroma da je drugi blok jedrske elektrarne nekaj, kar je dejstvo. Tako da, tudi s tega vidika je posvetovalni referendum o tem, ali si ljudje želijo izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško popolnoma nesmiseln in predvsem zavajajoč. Odlok za razpis referenduma sprejemamo dobre štiri mesece po tem, ko je bil predlog za razpis potrjen na Državnem zboru. V tem času je investitor, se pravi GEN energija za neko predreferendumsko kampanjo že porabil ena in pol milijona evrov, drugim, če želite, lahko bi rekli tudi našega denarja, saj gre za podjetje v stoodstotni državni lasti in je na nek način že globoko v referendumski kampanji, tako kot je seveda tudi že kar nekaj let prej. Verjetno ste tudi vsi, ki ste na družbenih omrežjih, lahko opazili, da se zelo agresivno tudi / nerazumljivo/ promocijska sporočila pojavljajo v tem času praktično na dnevni bazi s sugestijami o tem, kako je potreben drugi blok jedrske elektrarne. Poleg tega, da je bilo sprejemanje odloka in resolucije, bom rekel, če ne nenavadno vsaj nekoliko okorno in seveda tudi poslovniško napačno. Je bistveno večji problem, ki ga imamo zdaj, ko smo prišli tako daleč, samo referendumsko vprašanje. Referendumsko vprašanje, ki ga predlagate, se glasi: "Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?" To vprašanje sprašuje samo o eni stvari, ali si državljanke in državljani želijo, da ta država zgradi drugi blok Jedrske elektrarne Krško? To vprašanje ne sprašuje o jedrski mešanici, ne sprašuje o različnih jedrskih tehnologijah, ne sprašuje o tem, ali naj investitor in država nadaljuje s pripravami na ta projekt, ampak sprašuje zelo jasno in neposredno, ali naj v tej državi zgradimo drugi blok jedrske elektrarne Krško? In o tem se bodo ljudje čez dober mesec odločali. Drugi problem tega vprašanja je pa to priredje ali pa podredje, ki pravi, da bo to zagotavljalo stabilno oskrbo z električno energijo. Tako kot nihče od predlagateljev danes ne more povedati koliko bo ta projekt stal, kdo ga bo financiral, koliko bodo državljani plačevali za to, koliko časa bo trajala izgradnja in vse ostalo, kar je odprto, ne more niti nihče zagotovo trditi, da bo to stabilen vir električne energije. Kot so številni že poudarili, živimo ne samo v zelo dvomljivih geopolitičnih razmerah, ampak živimo tudi v splošnih kritičnih razmerah. In spraševati ljudi, ali naj zgradimo nek tako velik projekt brez vseh ustreznih podatkov, je neodgovorno in predvsem podcenjujoče do državljank in državljanov. Ne samo vprašanje ampak tudi to, da se popolnoma pozabi na v bistvu dokumente, ki jih je ta država že sprejela tudi v tem mandatu. Uradni državni dokumenti, NEPN in podobno, govorijo predvsem o eni stvari, da se bomo na neki točki morali odločiti, ali bo ta država šla v en scenarij, to je sto odstotno obnovljivi viri energije, ali bo šla v mešanico obnovljivih virov energije in jedrske energije. Ta korak ste popolnoma preskočili. Nihče ni dal na mizo argumentov, potencialov in možnosti, ki jih ima Slovenija za to, da gremo v popolnoma, stoodstotno obnovljive vire, ampak ste se z resolucijo in seveda tudi s tem referendumom odločili, **98. TRAK: z gotovostjo v mešanico, se pravi ,v obnovljive vire energije, z jedrsko energijo. Tako, da tudi s tega vidika je ta, je to vprašanje zgrešeno in presega tisto, kar so bile večkrat dane obljube. Zdaj, kar se tiče stabilne oskrbe, še enkrat, danes govoriti, to je bil eden od argumentov zakaj ne smemo teh stvari zapisati v resolucijo, ko smo v Levici predlagali amandmaje o stabilnosti oskrbe, o ceni jedrskega goriva, o ceni njegovega odlaganja, o tem seveda nič ne govorimo, je pa to eden najbolj problematičnih vidikov, eden najbolj perečih, eno najbolj perečih vprašanj, ker nimamo urejenega še za jedrsko elektrarno, kaj šele za drugi blok, je nemogoče danes govoriti o tej stabilnosti. Ne moremo govoriti o tem, koliko bo ta energija stala, ne moremo govoriti o tem ali bomo imeli na voljo dostopen in poceni poceni jedrsko gorivo, in zaradi tega je tudi ta del vprašanja zavajajoč. Je pa res, da so številni strokovnjaki, med drugim tudi direktor Elesa, gospod Mrvar in ostali, ki so delali neke simulacije in preračune, vsi po vrsti povedali, da energija iz jedrske elektrarne, iz drugega bloka jedrske elektrarne nikakor ne bo mogla biti konkurenčna. Velikokrat poslušamo o tem, da so cene iz trenutne jedrske elektrarne nizke, to drži. Nobene težave ni pri tem, ampak seveda tisti, ki to govorijo, pozabijo povedati, da je jedrska elektrarna v Krškem popolnoma amortizirana, da nima nobenih dodatnih stroškov in je to čista cena elektrike. To seveda ne bo veljalo, ko bo potrebno na strošek elektrike, ki bo prišel iz drugega bloka, dodati še financiranje in vse ostale stvari, ki pridejo zraven. Če ostanem samo še za trenutek pri ceni. Aprila lani je svetovna finančna svetovalna hiša Lazar pripravila študijo, po kateri so ugotovili, da je povprečna da je povprečni skupni strošek kapitala za gradnjo novih jedrskih elektrarn tretje generacije v rangu od 8 tisoč 500 do 14 tisoč 000 dolarjev na Preračunano po trenutnem energetskem dovoljenju, ki predvideva tisoč 100 megavatov, čeprav bo po vseh napovedih potreben večji reaktor, bi to pomenilo 11 in pol milijarde evrov v osnovi. Če k temu dodamo še izkušnje iz tujine, vse, kar je bilo praktično v izgradnji po jedrski katastrofi v Černobilu, so te številke nekoliko drugačne. Samo primeroma. Največje povečanje stroškov, ki se je zgodilo v zgodovini novejših izgradenj jedrskih reaktorjev, je bilo 500 odstotkov reaktorjev Vogtle 3, 4 v ZDA, skupno s 6,1 na 30 milijard dolarjev. Enako velja za reaktor Flamanville 3 v Franciji, ki je po oceni francoskega računskega sodišča poskočilo iz 3,3 na 19,1 milijarde evrov. Reaktor Olkiluoto 3 na Finskem je poskočil za 300 odstotkov, iz 3 na 12 milijard evrov, dva reaktorja Hinkley Point C v Združenem kraljestvu pa za skoraj 200 odstotkov, se pravi, skupaj z 20 na 38 milijard evrov. Južni Karolini v ZDA so pa celo zaustavili med gradnjo, zaradi tega, ker so stroški tako nekontrolirano leteli v zrak. To so vse izkušnje, ki so trenutno v tej tako imenovani jedrski renesansi, o kateri nekateri govorijo, ki ne obstaja. Jedrska renesansa je prej nekaj kar bi si verjetno kdo želel, ampak ni nekaj, kar lahko opazujemo. Praviloma gre za investicije, ki se samo podražijo, čas njihove izgradnje pa podaljša. Zdaj za zaključek, čeprav to nerad počnem, bom vzel nek tak gospodinjski pogled na stvari. Država seveda ni gospodinjstvo, ampak če se vi doma odločite, da boste recimo zamenjali način ogrevanja v vašem domu in se odločate med različnimi scenariji ali pa med različnimi energijami ali pa različnimi tehnologijami, boste verjetno preden se odločite za investicijo, želeli imeti neke podatke, koliko vas bo to stalo, kakšno napeljavo boste potrebovali, kaj bo treba spremeniti in tako naprej. (nadaljevanje) državljankam in državljanom. Vi jim dajete vprašanje, ki je sugestivno. Vlada sama oziroma predlagatelji so povedali, da do leta 2028 ne bo nobenih številk, nihče ne bo vedel koliko bo stalo, kdo bo financiral, kakšna bo cena elektrike. In ta trenutek spraševati ljudi o tem, ali naj država gre v izvedbo takšnega projekta je še enkrat neodgovorno. Ta film smo že gledali enkrat, s šestim blokom Termoelektrarne Šoštanj, takrat so stvari potekale na zelo podoben način, z zagotavljanjem o tem kako bo Teš proizvajal stabilno energijo, poceni energijo zaradi rudnika lignita v Velenju in tako naprej, vemo pa, kako se je ta stvar končala. Danes, enako kot pred desetimi in več leti številni opozarjajo na to, da se ponavlja zgodba s šestim blokom termoelektrarne v Šoštanju in jaz mislim, da bi bilo prav, da jim prisluhnemo. Danes Danes ugotavljamo tisti maloštevilni, ampak kritični imeli prav. Jaz bi si res želel, da se ta država še enkrat ne opeče. V Levici bomo proti razpisu referenduma, prav tako pa bomo tudi sodelovali, če bo izglasovan, v tem taboru. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanec Teodor Uranič. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! V skladu s prvim odstavkom 108. člena Poslovnika Državnega zbora Državni zbor razpisuje referendum z odlokom. Slednjega lahko, če z ustavo, z zakonom ali s poslovnikom ni določeno drugače, predlaga vsak poslanec, matično delovno telo ali vlada. Predlog odloka vsebuje naslov, besedilo akta, obrazložitev in navedbo kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu Državnega zbora. Državni zbor je na 20. redni seji dne 23. maja 2024 sprejel sklep, da se razpiše posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Na podlagi sprejete odločitve je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor na 20. redni seji, dne 2. oktobra 2024, kot matično delovno telo pripravil predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizko ogljično električno energijo. V prvem razdelku je določena vrsta referenduma, ki se razpisuje, in sicer gre za posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizko ogljično, električno energijo ter območje, ki je v tem primeru določeno celotno območje države. V drugem razdelku predloga odloka določa besedilo vprašanje o katerem se odloča na referendumu in ki se v tem primeru glasi: Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo? Tu je potrebno poudariti, da ta posvetovalni referendum ne odloča o končni investicijski odločitvi, ampak o nadaljnji, poudarjamo, o nadaljnji podpori investitorju za pripravo vseh gradiv na podlagi katerih bo nato sprejeta končna investicijska odločitev in sicer predvidoma leta 2027. Tretji in četrti razdelek določata za dan razpisa referenduma, v ponedeljek 14. oktober 2024. In za dan glasovanja, v nedeljo, 24. november 2024. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja bo preteklo 41 dni. Glasovanje pa bo torej izvedeno na 42. dan. Peti razdelek predloga odloka vsebuje končno določbo, in sicer, da ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Podnebne spremembe so realnost, ki na naša življenja vplivajo čedalje bolj. Nihče ne more zanikati tega. Stroka skupaj z odločevalci meni, da je pravi odgovor na težke podnebne izzive kombinacija jedrske energije skupaj z obnovljivimi viri energije. Jedrska energija izpolnjuje vse trajnostne kriterije. Je nizkoogljičen vir energije, neodvisen od vremenskih razmer, dostopen vsem državljanom in podpira konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Na referendumu odločamo le in točno o tem, ali želimo investirati v informacije za pravilno končno odločitev o projektu JEK2. Bom še enkrat ponovil: na referendumu odločamo le in točno o tem, ali želimo investirati v informacije. Za pravilno končno odločitev o projektu JEK2. Z referendumom želimo izvedeti ali naše prebivalstvo še vedno podpira jedrsko energijo, ki nam že več kot 40 let zagotavlja cenovno ugodno, varno in nizkoogljično električno energijo, brez kakršnih koli korupcijskih afer. Čeprav na referendumu ne odločamo o gradnji JEK2, vseeno odločamo o prihodnosti nas, naših otrok in vseh, ki bodo prišli za nami. JEK2 je medgeneracijski projekt, to smo že danes večkrat slišali, s ciljem popolnega razogljičenja slovenske energetike do leta 2040 in zagotovitve energetske neodvisnosti Slovenije. S pozitivnim referendumskim izidom se bo lahko začela tlakovati pot proti energetski stabilnosti, katere temelji bodo postavljeni na okoljski odgovornosti, ekonomski trajnosti in izobraževanju strokovnih kadrov, kateri bodo pripomogli k nadaljnjemu tehnološkem in gospodarskem razvoju Slovenije. Vse to bo še naprej opolnomočalo celotno slovensko skupnost, tako kot to že vrsto let počne Nuklearna elektrarna Krško, ki je primer dobre prakse, dobre prakse jedrske energije. Velja za eno najbolj varnih na svetu in že več kot 40 let uspešno ter zanesljivo pokriva velik delež slovenskih potreb po električni energiji. Poleg tega z vidika varnosti in upravljanja služi kot zgled celotnemu svetu, na kar smo lahko vsi državljani Republike Slovenije upravičeno ponosni. Pozitiven referendumski rezultat bo dal demokratično legitimnost za nadaljnjo pripravo vseh gradiv, tako ekonomskih, tehničnih kot administrativnih, ki bodo služila kot osnova za končno investicijsko odločitev predvidoma leta 2027. Kljub temu pa pozitivni izid referenduma ne izključuje možnosti izvedbe drugega posvetovalnega referenduma pred sprejetjem končne investicijske odločitve. Zato poudarjam, glas za na referendumu bo pomenil jasen mandat tako investitorju, kot Vladi Republike Slovenije, da se intenzivno lotita priprave vseh potrebnih podlag, na katerih bo na to temeljila končna odločitev za projekt JEK2. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu odloka. In sicer ima, prvi se je k besedi priglasil Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi, državljanke in državljani! Ja, nahajamo se pred zgodovinsko izjemno pomembno odločitvijo. če izhajam iz teorije, ker sem poslušal, da bi nekateri želeli imeti vse informacije, vse informacije pred to odločitvijo, potem je, drži, informacija je bistveni element v procesu odločanja, res je, imamo pa seveda slučaj, ko enostavno teh informacij ne moremo vseh dati na mizo. Tisti, ki za ta pomemben projekt zahteva vse informacije, se opravičujem, najbrž še nikoli ni kupil rabljenega avtomobila, ker, ko se je za rabljeni avtomobil odločil je najbrž mislil, da ima vse informacije, ko ga je pripeljal na dvorišče, se mu je sesul motor in šele potem je dobil informacijo, da motor ne dela in nadaljnja informacija je recimo, da je avtomobil s tem istim motorjem prevozil pol milijona kilometrov, ne pa 120000, kot je bila informacija zapisana na papirju. projekt izjemnih dimenzij. Tudi tisti, ki smo kdaj gradili stanovanjsko hišo, ne smemo tega primerjati s tem projektom, ker je stanovanjska hiša morda samo 20 20 milijonink, milijonink, deset na minus 600 tega, kar predstavlja Jek 2. Mi razumemo ta referendum izključno kot mandat pristojnim, investitorju, Vladi, naslednji Vladi in še naslednji Vladi, da pripravi vse potrebno, za gradnjo, ampak za to se še nismo odločili in se še tako hitro ne bomo odločili. Če kdo danes misli, da moramo pred referendumom pokazati pogodbe z dobavitelji, ne bo šlo. V Novi Sloveniji je, naš razmislek gre v tej smeri, in se zavedamo, da smo pred odločitvijo, kakšno pot naj izberemo za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. To je ključno vprašanje in mi se odločamo za pot do nizkoogljične družbe. Veliko strokovnih člankov sem prebral, hvala bogu imamo veliko strokovnjakov v naših inštitucijah, univerze in tako naprej in je, kdor hoče kar veliko informacij za ta trenutek na razpolago. Države, ki se zanašajo na elektriko iz sončnih elektrarn, morajo v obdobjih brez sonca uvažati energijo iz termoelektrarn. Že nekaj desetletij potekajo prizadevanja za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov v ozračje, kljub temu pa koncentracija CO2 še vedno naglo narašča in je letos marca dosegla novo rekordno vrednost. Zdaj je v atmosferi za polovico več CO2, kot ga je bilo v predindustrijski dobi, globalno se temperature v povprečju so se dvignile za 1,3°C. Tudi v Sloveniji smo pred odločitvijo, torej kakšno pot naj izberemo za zmanjševanje izpustov. To je ključno vprašanje, kakšno pot. Tri četrtine toplogrednih plinov se sprostijo pri proizvodnji vseh vrst energije, kar vključuje promet, ogrevanje in električno energijo. Od teh je najpomembnejša proizvodnja elektrike, saj se pri tem procesu v globalnem merilu sprosti več kot ena tretjina, vsega CO2. V prihodnosti se bo vloga elektrike še povečala. Večina scenarijev za zmanjšanje izpustov namreč stavi na elektrifikacijo prometa in uporabo toplotnih črpalk za ogrevanje kot najlažjega načina za zmanjšanje izpustov v teh sektorjih, kljub vedno večjemu zavedanju posledic prekomernih izpustov CO2 in tudi finančnim vložkom, ki naj bi izpuste zmanjšali, pa so izboljšave pogosto zelo skromne. Bom kasneje povedal primer Nemčije. Upravičeno se torej sprašujemo, kako je to mogoče, razlogov pa je seveda več. Da jih bomo bolje razumeli, bi rad vam predstavil, pa vem, da poznate nekaj številk v zvezi s pridobivanjem elektrike.

termoelektrarne na plin 420 gramov CO2 na proizvedeno kilovatno uro električne energije, elektrarne na biomaso 230 gramov CO2, geotermalne elektrarne 38, hidroelektrarne 10, vetrne elektrarne 8, sončne elektrarne 7, jedrske elektrarne Najboljše so torej jedrske elektrarne, kar zadeva izpustov CO2 na proizvedeno kilovatno uro elektrike. Če so moji podatki netočni, vam povem vir, nimam dovolj časa oziroma vi boste predstavili **102. Kako pa je kaj z izpusti CO2 po državah? Res je, prej sem omenjal Nemčijo in včasih si jo jemljemo za vzgled, zdaj pa že vsi vemo, da so Nemci naredili katastrofalno napako po katastrofi v Fukušimi. Res je. Pa ne toliko, kolikor nam je povedal predsednik, dolgoletni predsednik bundestaga Norbert Lammert, ne toliko, zaradi Fukušime oziroma cunamija, bolj zaradi političnih razmerij v Nemčiji, ko so želeli vzeti veter iz jader z zelenim, no, danes so zeleni v vladi. In takrat so se odločili, da bodo izklopili jedrske elektrarne in so v energetskem smislu pravzaprav pogrnili na celi črti. Nemčija, če že govorimo o Nemčiji, leto 2023, torej lansko leto 400 gramov CO2 na proizvedeno Seveda, Poljska je bistveno slabša 794, je pa izjemno dobra Norveška 35 samo, Švedska samo 25, Finska 85, Francija 53, Nemčija, pardon, Slovenija 242 gramov CO2 na kilovatno uro elektrike. Petkrat več kot Francija, petkrat slabši smo kot Francija. Nemčija ima torej med zahodnoevropskimi državami najvišje izpuste. V letu 2023, kot rečeno, so znašali v povprečju 400 gramov CO2 na kilovatno uro, kar je skoraj osemkrat več od izpustov Francije s 53 grami in tudi dvakrat več od izpustov Slovenije. Norveška ima pri porabi elektrike, izpuste 35 gramov in tako dalje. Vidno je, da so zeleno obarvane države, ne vem, če vidite, vir vam lahko posredujem, da so zeleno obarvane države tiste, ki uporabljajo pretežno elektriko iz jedrskih elektrarn ali hidroelektrarn oziroma kombinacijo obojega. Vse jasno? Vse jasno. Zdaj je torej vprašanje, kakšna je pravilna odločitev nas poslank in poslancev. Nadaljujem z Nemčijo. Namesto najnižjih izpustov je Nemčija danes med državami z najvišjimi izpusti. Upravičeno se sprašujemo, ali nemški pristop ni bil zgrešen? Imamo odgovor. Vmesno je tudi vprašanje, zakaj so se v imenu zmanjševanja izpustov v Nemčiji odločili, da bodo jedrske elektrarne tehnologijo z najmanjšimi izpusti, ustavili do leta 2022, premogovne elektrarne pa šele do leta 2038? Nemška energetska politika je v veliki meri rezultat političnih odločitev, ki večinoma ne slonijo na strokovnih argumentih. bomo naredili napako, podobno kot Nemci? In naj še poudarim, da so Nemci za prehod na OV na obnovljive vire energije porabili - če so moje informacije točne, to so različni podatki - okrog 500 milijard evrov, v zadnjem desetletju in pol 500 milijard evrov. In kje so danes? Danes imajo, če smem tako reči, črno elektriko, ne zeleno, črno. Mi je zelo žal, imam Nemčijo v mnogih pogledih za vzor, tukaj pa so politiki naredili kardinalno napako. Torej, navijaško favoriziranje določenega scenarija ob uporabi prilagojenih podatkov in pretirano optimističnih predpostavkah skoraj ne more privesti do česa drugega kot do razočaranja. Nemčija je tipičen primer za to in zdi se, da je trenutno v slepi ulici, saj se kljub nadaljnjim velikim vlaganjem nemški izpusti v zadnjih letih niso znatno spremenili. Najnižji so bili tam leta 2020 s 388 grami CO2 na kilovatno

To večkrat poudarjam in mislim, da včasih mi imamo tudi napačne besedne zveze oziroma napačno terminologijo, če smem tako reči. Govorimo v glavnem in nekako favoriziramo obnovljive vire energije, obnovljive Mislim, da je, to je moja osebna ocena in ocena Nove Slovenije, da se moramo pogovarjati o nizkoogljičnih virih električne energije. Ogljično nevtralno proizvodnjo elektrike bo v vsakem primeru zelo težko doseči, saj tudi nizkoogljične elektrarne sproščajo majhne količine CO2, ki ga bo treba odstranjevati s ponori, za kar danes tehnologija prav tako še ne obstaja. Nimam toliko časa, da bi govoril morda še o električnih hranilnikih, ker danes tehnologija še sicer obstaja, ampak ni cenovno dostopna, recimo, povprečnemu slovenskemu gospodinjstvu ta trenutek. A če si kot cilj zastavimo proizvodnjo na osnovi OV in s tem izločimo tehnologijo z najnižjimi izpusti ter sočasno v elektroenergetski sistem vnesemo še dodatne težave se zdi ogljična nevtralnost skoraj utopija. Ob opozarjanju na ta dejstva nasprotniki jedrske energije, ki podpirajo energetsko prihodnost na osnovi 100 odstotkov elektrike, pridobljene iz OVE, pogosto argumentirajo, da moramo biti ambiciozni in verjeti v tehnološki preboj pri shranjevanju elektrike. Ne gre in še nekaj časa ne bo šlo. A takšnemu pristopu bi lahko nadeli tudi oznako neodgovorno hazardiranje z vlaganji v tehnologije, ki mogoče ne bodo razvite. Ti signali prihajajo recimo od našega inštituta Jožef Stefan. Zagotavljanje konstantne električne moči v omrežju in s tem njeno zagotavljanje uporabnikom brez pogostih električnih mrkov je veliko zahtevnejša naloga, kot le gradnja velikega števila elektrarn, predvsem če gre pri tem za gradnjo sončnih ali vetrnih elektrarn. Trenutne razmere ob skorajšnjem zaprtju Teš terjajo odločitev, po kateri poti bo šla Slovenija. Smiselno je, da pogledamo, kakšno pot so ubrale druge države in kam jih je ta pripeljala. Samo na kratko sem orisal zablode ali pa napačno pot v Nemčiji. Upam, da mi Nemci ne zamerijo, številke pač svoje povedo. Upamo lahko da bomo v Sloveniji znali izbrati pot naprej na podlagi strokovnih dejstev. In ne na podlagi čustev ali dnevno političnega dogajanja. Jaz in moje kolegice in kolegi bomo ta odlok seveda podprli in kot še enkrat, s tem dajemo mandat, s tem dajemo mandat pristojnim, da začnejo pripravljati ključne dokumente za gradnjo JEK2. Oločitev šele pride. Odločitev za gradnjo s tem referendumom še ni sprejeta, gre le za mandat, za nalogo pravzaprav, da pristojni pripravijo kar najboljša izhodišča za investicijo, ki je pred nami, če seveda želimo imeti nek stabilen vir električne energije, če ne želimo imeti električnih mrkov

Predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Kot energetiko mi najbrž ni potrebno posebej tajiti, da sem naklonjen prav vsem ekonomsko smotrnim energetskim projektom. kot nekdo, ki je pred nastopom te funkcije vsakodnevno spremljal večanje profilov oziroma odjemov odjemalcev ter višanje cen električne energije, sem resnično zaskrbljen nad ceno in dostopnostjo energije v prihodnje, predvsem za naše zanamce.

Industrija, ki je bila tako zelo odvisna od nizko nizke cene električne energije, pa je v veliki meri ob zadnji energetski krizi bila prisiljena spremeniti sistem visoko energetske proizvodnje ali celo stopiti v stečajni postopek, saj proizvodnja produkta ni bila več znosna. Zelo na kratko, vsi gospodinjski uporabniki gremo k trendu razogljičenja, ki hočeš nočeš rezultira v večji porabi električne energije, večji odvisnosti in zanašanju nanjo. Glede predikcij cen električne energije določenih samozvanih strokovnjakov iz preteklosti pa lahko rečemo samo to, da kdor stoodstotno ve, kakšna bo cena v prihodnje, ni izgovora, zakaj ni milijonar, milijarder tako rekoč. Zato tako suvereno napovedovati kakšna bo cena ali oziroma kakšna bo predvidena cena iz JEK, ali bo ugodna ali bo draga ali bo konkurenčna ali bo nekonkurenčna, je po moji oceni nestrokovno in zelo neodgovorno. Kar si pa upam trditi, stoodstotno trditi je, da bo cena rezultat klasične ekonomske "supply and demand" logike, torej povpraševanje in dostopnost, ob seveda predpostavki, da ni vplivov na kak nezakonit način. Če je povpraševanje večje od zalog, bo cena rasla, kot smo ji bili priča v izjemno kratkem času, v začetku, se pravi, v začetku vojne v Ukrajini. Za faktor deset se je cena dvignila v ekstremno kratkem času in to je nepredstavljiva volatilnost. Če bo pa zaloga večja od povpraševanja, bo cena padala, čemur smo po energetski krizi in hvali, hvala lepa, kljub obilici ukrepov priča tudi sedaj. V Sloveniji smo trenutno nekje 30 odstotno odvisni, kar je po mojem mnenju zelo slabo. Kaj nas čaka v roku deset let, ko se bomo soočali z zaprtjem Teš 6 ali pa leta, mislim, da 2043, ob zaprtju trenutne nuklearne elektrarne, ob projekcijah porabe, bomo v scenariju pasivnosti nekje 10 do 20 odstotkov samozadostni oziroma 80 do 90 odstotkov odvisni od tujega trga. Ne vem, če se vsi zavedamo, kaj to pomeni, ampak skoraj zagotovo redukcija in postopen bankrot države. JEK2 bi pa pokril ob nekaterih projekcijah in seveda odvisno od moči izgradnje, od 50 do 100 odstotkov te energije. Kot energetik sem tudi izredno užaloščen, ker ob obilici energetskih projektov, ki smo jih v Sloveniji želeli zgraditi, vedno najdemo majhno skupino civilne iniciative, ki je glasnejša od vseh državljanov, ki mimogrede v takem primeru svojega glasu do sedaj niti niso morali izraziti. Zato sem v tem primeru izredno zadovoljen in vesel, da najprej preizkusimo voljo ljudi, kakšno energetsko mešanico si v prihodnje sploh želimo. Moje osebno intimno mnenje pa je, da pravzaprav realno izvedljivih alternativ nimamo. Zato sem vesel, da bomo povprašali za širši konsenz za nadaljevanje izvajanja študij in ne boste verjeli, tudi na tem delu so potrebna proračunska sredstva in čas in je neodgovorno nadaljevati brez širokega konsenza. Ko oziroma če se izkaže, da je investicija nesmotrna, nevzdržna oziroma je v kakršnem koli pogledu nesmiselna, pa ne dvomim, da bo takrat politika izvajala ponoven referendum, ki bo, ki je tako rekoč orodje opozicije in pozicije in bomo ponovno povprašali voljo ljudi. Želel bi tudi spomniti, kako uspešni smo bili ob zadnjih večjih energetskih projektih, spomnimo se vetrnega projekta ne leto nazaj, in vseh hidroprojektov. Enostavno jih zaradi interesnih skupin nismo sposobni izvesti. Kar se tiče sonca in sončnih elektrarn, menim, da se trenutno vgrajuje blizu maksimalnih zmožnosti vgradnje kapacitet in dobavljivosti. Faktor energije proti jedrski, se pravi na letni ravni recimo, pa je 7,2-krat manjši glede na inštalirani megavat ali **105. Potem je tukaj še faktor finančne upravičenosti, ki je seveda, ki ga je seveda nekako neodgovorno prejudicirati, vendarle pa je zagotovo slabši kot pri jedrski, saj je pasovna energija najbolj zanesljiv in sezonsko neodvisen vir. Za zaključek mi je zelo zanimiv tale oksimoron, ki ga bom navedel. Vsi bi imeli toplotne črpalke, električna vozila in vse več in več električnih porabnikov, pod nobenim pogojem pa ne bi imeli vetrnih elektrarn, hidroelektrarn, jedrskih elektrarn, včasih nas moti pa tudi sončna elektrarna na sosedovi strehi. Zato upam, da ni potrebno posebej poudarjati predlog referenduma, kjer se bomo odločali, ali si Slovenci v energetski mešanici želimo Jek 2 ali ne, absolutno podpiram. Hvala lepa.

Jaz nisem strokovnjak za energetiko, sem pa gotovo eden izmed številnih nadobudnih porabnikov električne energije in vsi vemo, se še dobro spomnimo verjetno kako smo bili v krču leta 2014, februarja, ko je bil žled in so številni deli naše države ostali brez električne energije. Torej, mogoče primerjava ni najboljša, ampak takrat je bil vzrok naravna katastrofa. Zdaj lahko se nam zgodi že v bližnji prihodnosti, žal, zaradi takih in drugačnih nestabilnosti v naši bližnji okolici ali pa daljni okolici, da ostanemo podobno brez stabilnega vira električne energije že kar tako, ne vem, zaradi nekih drugih okoliščin, ne zaradi naravne nesreče, pa tudi naravnih nesreč bo vedno več, kakor kaže. Zelo odvisni smo od elektrike, zelo odvisni in dvomim, da imamo vsi neke alternativne, ne vem, vire, ki bi zmogli, ki bi bili sposobni zagotoviti stabilno in dolgoročno oskrbo z električno energijo. Zdaj, danes je bilo že veliko povedanega tako o našem trenutnem energetskem miksu, torej obnovljivi viri, predvsem hidro, termo, pa jedrska pa drugi viri, solarna, vetrna in tako naprej in bilo je kar nekaj povedano o tehničnih specifikacijah, podlagah in tako naprej. Bilo je nekaj povedano, izraženo, tudi nekaj strahu o tem, da bi se ponovil, recimo, primer Teš 6 in vsega, kar smo si navlekli, s tistim projektom. Jaz sem pozorno poslušal in vse me je nagovorilo, mislim, da smo se iz projekta Teš 6 nekaj naučili. Žalostne resnice, da če je en tak ogromen projekt voden s strani samo države, torej vlade, politike, potem smo priča veliko višjim tveganjem za pojav korupcije v takem projektu, kot pa če imamo v projektu tudi neke zasebne partnerje. Tako da, slišali ste že, da Nova Slovenija podpira, najprej zelo podpira, da se Slovenija odloči za stabilen nizkoogljični vir električne energije, kar bi bil drugi blok Nuklearne elektrarne Krško po našem mnenju in po mnenju številnih strokovnjakov. In drugič, mi zelo podpiramo potem v nadaljnji fazi, ker danes res govorimo samo o predlogu odloka o referendumskem vprašanju, v naslednji fazi zelo podpiramo to in bomo tudi zagovarjali, da gre ta projekt v nekem vsaj mešanem partnerstvu tudi z zasebnimi investitorji, zato ker če imaš ti noter partnerstvo zasebnih investitorjev, bo nadzor toliko boljši in toliko večji, da bo možnost korupcije veliko nižja. Mislim, da smo toliko zreli in da smo se iz tega razvpitega Teš 6 tudi nekaj naučili. Zdaj, ali bo jedrska energija proizvedena v drugem bloku (nadaljevanje) v potencialnem drugem bloku nuklearne elektrarne, zelo draga. Ali bo to najdražja energija ali ne, bo to težko zdaj rečemo. Eni dokazujejo, da bo zelo draga oziroma opozarjajo, da bo zelo draga. Eni pravijo, da ne bo toliko draga. Eni primerjajo zdaj proizvedeno elektriko v nuklearki z enako količino in močjo elektrike, ki bi bila hipotetično proizvedena s sončnimi paneli. Poleg tega, da bi bila veliko manj stabilna, bi bila po podatkih spletne strani Jedrska.si trikrat dražja. Zdaj, jaz težko to ocenim ali so to dobre ocene ali niso. Meni je ključno to, da bomo čez toliko desetletij elektriko sploh imeli. Nekdo je pred mano, mislim, da predgovornik rekel, da ko bomo ugasnili nesrečni Teš, ko bo pač naša nuklearka doživela in bo iztrošena in ko jo bomo ugasnili, bi se nam lahko zgodilo, da bomo 80 do 90 odstotno odvisni od uvoza. Spomnimo se, kaj se je zgodilo ob covid krizi, ob energetski krizi, ko kljub vsem mednarodnim pogodbam in tako naprej, je vsaka država najprej poskrbela zase in najprej je bil kaos. In če takrat nimaš svojega vira, tudi če je nekaj dražji, ampak je stabilen, zanesljiv, pa še nizkoogljičen, potem si mrzel lahko in to vpliva potem na celotno družbo, gospodarstvo in tako naprej, težke posledice. Jaz sem vesel, da so uspeli ministri Evropske unije doseči soglasje in da je Evropska unija dosegla soglasje o tem, da se je mislim da 2022, takrat je bil še kolega Vrtovec minister za infrastrukturo, pristojen za energetiko, doseči soglasje o veliki iniciativi Slovenije takrat, da je jedrska energija prepoznana kot zelena in nizkoogljična. In to je dobro. Obenem pa, dajmo, razvijajmo tudi ostale obnovljive vire energije, solarno in tako naprej. Vetrne, očitno v Sloveniji je bolj težava, jih noben noče, se jih zelo izogibajo, lokalne skupnosti in tako naprej. Torej, z vetrnimi očitno v Sloveniji ne bo šlo. Spodbujam pa tudi, da se bolj prisluhne potencialnim investitorjem tudi v male hidroelektrarne, ki lahko marsikaj rešijo. In pa, da ne opuščamo poleg namenov ogrevanja tudi proizvodnje ali pa vsaj, ko generacije proizvodnje električne energije iz biomase. Tudi to je obnovljivi vir energije in z biomaso je naša država bogata in v številnih občinah imamo, imamo dobre primere, primere dobrih praks. zelo podpiram najprej, da sprejmemo ta Odlok o razpisu referenduma. Moram reči, da sem kot politik, kot poslanec zadovoljen, ker vseeno nismo na tako nizki demokratični kulturi in ravni, da ne bi zmogli o ničemer se dogovoriti. Slovenska politika se je očitno zmožna dogovoriti vsaj o nekih ključnih strateških točkah, če hočete naše prihodnosti in energetska neodvisnost ali pa energetska stabilnost. Stabilnost energetske oskrbe naše prihodnosti je gotovo ena izmed strateških

Hvala, gospa predsedujoča. Lep pozdrav poslancem in poslankam! Najprej se moram odzvati ali ali pa najprej moram komentirati mojega predhodnika, gospoda Janeza Ciglerja Kralja, ki je vprašal, ali bomo elektriko sploh imeli?

Nujno rabimo elektrarno. In tudi sedaj nujno rabimo elektrarno, samo na drugačen pogon. po mojem razpisujemo referendum prezgodaj in brez pravih podlag, tudi brez tistih podlag, za katere smo se zavezali v koalicijski pogodbi. Katere informacije jaz pogrešam? Nacionalni energetsko podnebni načrt NEPN enakovredno obravnava dve opciji razvoja energetike, z in brez jedrske energije. Ampak kam se je izgubila ne jedrska opcija? Nadalje kolikšna bo cena električne energije iz NEK? Slišim, da je še prezgodaj, ja ne vem, ampak jaz, če bi, jaz bi z veseljem se vozil v Maybachu, ampak bi vprašal, koliko pa stane. Ne Ne vem, ali ne. Koliko bo celotna investicija? Koliko bo treba kreditov? Kdo bo dal garancijo? Kakšna obrestna mera in doba vračanja kreditov bo? Kje so transparentni računi? Je bilo predstavljeno, da bo cena električne energije iz nove jedrske elektrarne med 40 in 50 evrov za megavatno uro. Kje je račun, ki bi bil transparenten, da ga lahko, mislim, preverjaš? Jaz ga nisem videl. Kdo bo lastnik nove jedrske elektrarne? To je pomembno vprašanje. Ali bomo lastništvo in električno energijo NEK delili z drugimi državami? Če bomo imeli deset teravatnih ur proizvodnje, če je solastnik iz tujine 50 procentov, je potem ne bomo imeli deset teravatnih ur, bomo imeli samo pet teravatnih ur. In pet teravatnih ur v sedanji porabi 15 je samo ena tretjina v bodoči porabi 30 je pa ena šestina. Kaj nam bo to pomagalo? Država Slovenija, zdaj pa to, če si delimo, država Slovenija v celoti odgovarja po mednarodnih pogodbah za jedrsko varnost, za jedrsko varovanje, za neširjenje jedrskega orožja, za odgovornost za jedrsko škodo in za svoj del odpadkov. Ni dobro, da tujci poberejo dobičke, mi pa nosimo vsa tveganja. Koliko bo delež investitorja GEN energija pri celotni investiciji? Trenutno nima nič denarja.

Kam se bo odlagalo nove nizko in srednje aktivne odpadke? Koliko denarja se bo zbiralo za odlaganje izrabljenega goriva? Koliko let bo trajala gradnja NEK2 in kakšno garancijo imamo, da pogodbeni roki in cena ne bodo naraščali? Imamo žal primere iz visoko industrijskih držav, kot so Finska, Francija, Amerika, kjer so se projekti nesramno zavlekli. Imamo tudi primer iz Anglije, kjer so se pa nesramno podražili. Kako bomo izpolnili pogoje iz taksonomije EU, ki je bila danes tu omenjena? veste, taksonomijo so, je bil gnili kompromis med nemškim izhodom iz jedrske energije in navijanjem za plinsko elektriko iz plina in Francozi, ki so hoteli imeti jedrsko in tako smo dobili pogoje tako za plin, kot pogoje za jedrsko. In pogoj za jedrsko je

in da imamo leta 2050 obratujoče odlagališče za visoko aktivne odpadke, beri izrabljeno jedrsko gorivo. In če je to, mi delamo na projektu skupno slovensko hrvaško odlagališče za visoko aktivne odpadke izrabljeno gorivo in jaz vam garantiram, da bo to zanimiva španovija, da bomo do leta 2050 našli lokacijo, ki bo 500 metrov pod zemljo imela odlagališče v katerega bomo dali bakrene kanistre po finskem ali pa švedskem modelu. Nadalje, zdaj noben od nas ne zna s temi podatki, ki so, preračunati ali je ta investicija finančno vzdržna, zato bi prosil, da se v to vključi Banka Slovenije in Fiskalni svet, ki sta kompetentna, da preverita zmožnost financiranja in izdajanja državnih garancij. Če bo ta investicija trajala ali gradnja trajala sedem, osem let, bo treba vsako leto dati najmanj dve milijardi. In dve milijardi in državna garancija se bo nekam poznala v državi, ne. Referendumsko vprašanje samo ponuja pozitivni odgovor. Kajti kdo je lahko proti stabilni oskrbi z energijo? Po pa še nekaj. Na spletni strani GEN se pojavlja zame omalovažujoča informacija. Kjer se bagatelizira radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo in to moram reči. Tam piše, da na leto pride na prebivalca Slovenije 300 do 500 kilogramov komunalnih odpadkov. Grozno, ne. Ampak da pride, pa ni nizko in srednje radioaktivnih odpadkov samo 21 gramov, super in da pride izrabljenega goriva na leto samo 7 gramov, fajn. Če jedrski strokovnjaki merijo nevarnost jedrskega goriva v gramih, to pomeni, če mi pade tole na mezinec me lahko še celo poškoduje, eno gorivo, en gorivni element, ko ga vzameš ven iz reaktorja ima deset na 18 bekerelov ali 27 megakirijev, ali na prebivalca Slovenije 13 kirijev. Ja, jaz mislim, da je dovolj za vsakega Slovenca, če ima na leto 2013 kirijev, elementov imamo pa 1450. Tako da, lepo prosim no, pri tem navijaštvu za jedrsko opcijo bodite malo zmerni. Zdaj, pozitivni rezultat referenduma glede na referendumsko vprašanje

za izvedbo projekta NEK tudi pri kasnejših vladah. Tako da na vsega, na osnovi povedanega, žal z največjim veseljem bi glasoval za, ampak bom pač proti. Hvala lepa.

povedal v svojem do stavku glede TEŠ šest. Res je, to se je govorilo, res je, TEŠ šest je zašel kamor je pač zašel, res je, korupcija je bila ugotovljena, dokazana, kazni celo plačane in zdaj imamo celo pogorišče. Ampak pozabili ste pa povedati, da je bila Nova Slovenija edina, edina politična stranka, ki pa ni podprla **109. TRAK: (TB) - 18.00** (nadaljevanje) državnega poroštva za ta projekt, ker smo že vnaprej videli, da tako kot je bil zastavljen in voden, da ne bo v redu in zato sem v svoji razpravi opozoril, da bi bilo dobro, če gremo tukaj ne s samo državno investicijo in z državnim projektom, ampak da pridobimo vsaj partnerje, torej zasebne partnerje,

Zdaj, če menite, da ste bil narobe razumljen, potem je dopustna. Niste bil narobe razumljen. Se pravi, naslednji je na vrsti Tomaž Lisec. Izvolite. hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade, vsem skupaj poslankam in poslancem prav tako lep pozdrav! Sicer sem upal, da bomo danes govorili o odloku o razpisu posvetovalnega referenduma, ampak očitno govorimo že o vsebini, kajti sam odlok je zelo jasen, imamo referendumsko vprašanje, navodila kako glasovati, datum referenduma in datum začetka opravil za ta referendum. Zdaj, prva stvar glede vprašanja, ki bo na referendumu, jaz mislim, da je to referendumsko vprašanje zelo enostavno, pa moram reči, da je tudi zelo usklajeno usklajeno z vsemi političnimi strankami, razen seveda s Poslansko skupino Levica, ker smo ga kar nekajkrat tukaj v Državnem zboru usklajevali, da bo ja ljudem čim bolj jasno. Torej, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri - z ostalimi, ne govorimo samo o projektu JEK2, - zagotovil stabilno oskrbo. In danes celo poslušamo nestrokovnjake, da jedrska energija ni stabilen vir. Če jedrska energija ni stabilen vir, potem je(?) napovejte vremensko napoved za naslednji teden, koliko bo proizvedene sončne energije v naslednjem tednu, pa da vas vidimo strokovnjake. Danes bi radi vedeli ceno jedrske energije leta 2100, torej približno, ko bo JEK2, če se bodo volivci, in upam, da se bodo odločili za jedrsko energijo, bi radi vedeli, kakšna bo cena takrat, sami pa na mobitelih verjetno gledajo, koliko imajo doma porabe sončne energije, ali tukaj zunaj še morda kje kak žarek sončka je na razpolago ali pa kje veter in dež uničujeta njihovo pozitivno mnenje o sončni energiji. Druga stvar. 24. november. Jaz moram reči, da sem presenečen, ko sem slišal, da ni nobenega relevantnega podatka, da so samo vprašanja. Kot da vsi tisti, ki so proti, ne upajo iti na kakšno spletno stran ali pa prebrati kakšno resno strokovno gradivo s strani energetikov. Ne s strani tistih, ki so proti vsemu, kot je prej kolega Rezar lepo rekel, so proti sončku, proti vetru, proti hidroelektrarnam, proti jedrski elektrarni, ampak vedeli bi pa radi vse. In ti nepoznavalci bi tudi, če jim dali takle pok papirjev, ki jih je verjetno do sedaj že izdelala, izdelalo podjetje GEN Energija ali pa tuji jedrski strokovnjaki, bi imeli še vedno nova in nova vprašanja. Ker, kaj je njihova agenda? Biti proti. Samo to je njihova agenda. GEN Energija se je od maja potrudil in dal ogromno teh podatkov, ampak ne samo podatkov, ki izhajajo iz podjetja GEN Energija ali pa iz podjetja Jedrska elektrarna Krško, ampak tudi mednarodno primerljive podatke. Ampak eni še vedno, ko dobijo odgovor postavijo novo vprašanje. Težko je biti za, če si že v podstati proti. Naslednja stvar, ki je, jaz, bom rekel, vse zagovornike oziroma vse nasprotnike jedrske energije pozivam, naj pogledajo, kakšno položnico izpred treh, štirih let, ko so bile razmere v svetu in v Evropi popolnoma drugačne. Pred covidom ni bilo nemške zablodele energetske politike, ni bilo vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu

Ker je bilo življenje enostavno, pritisnil si gumb, elektrika je bila eden od bivših predsednikov vlade je sanjal o tem, kako bomo leta 2030 vsi se vozili na električne avtomobile, pozabil pa na ključni vir. Od kod in za kakšen denar bomo dobili električno energijo. In tukaj bi lahko dal vsaj poslancem Levice dva gradiva, ja, eno je s strani skupine GEN, eno pa s strani SAZU in pa Ekonomske fakultete, ker mislim, da je na 80 procentov vprašanj gospoda Gregoriča in na 80 procentov laži Poslanske skupine Levica vse zelo enostavno odgovorjeno.

enostavna. In v Poslanski skupini SDS se nismo samo zdaj znašli pred dilemo biti za ali proti v Poslanski skupini SDS oziroma smo tudi sodelovali, ko je prejšnja vlada pripravila energetsko dovoljenje, pobudo za umeščanje v prostor, etc, etc. Skratka projekt Jek 2 se ni začel niti pod to vlado, niti pod prejšnjo vlado, ampak je to neka zgodba, ki se

da predlagamo referendum, ki je nenazadnje tudi v koalicijski pogodbi te koalicije, kajti vedeli smo, če bomo enkrat zašli tam konec leta 2025, 2026 in ljudi vprašali na referendumu, bo to političen, ne pa strokoven referendum? Ker se ne bo odločalo o tem, ali smo za Jek 2 in nizko energijske vire, ampak se bomo odločali glede na pač strankarsko oziroma politično pripadnost. Zato v Poslanski skupini SDS menimo, da je idealen čas, da se konec leta 2024 ljudje odpravijo na volitve, da v tem času pridobijo še dodatne relevantne podatke. Verjamem, da bomo poslanci dali ljudem dovolj informacij, da bo tudi iz kabineta predsednika Vlade še prišlo dodatno do čim več informacij, da bo podjetje GEN energija dalo dodatne podatke. Ampak še enkrat, večina podatkov je znanih, predvideni razponi, etc, dve strani samih številk, in nenazadnje, ko danes govorimo, kdo pa bo delal jedrsko elektrarno oziroma drugi blok. Kot da je to neka trgovina v Dubaju, kjer imaš tisoč ponudnikov za na primer, ne vem, ženska oblačila. Če bi bilo tako naporno, verjetno bi imeli res veliko vprašanj, ampak saj vsi vemo, koliko je ponudnikov, iz kje prihajajo in kakšne proizvodne moči imajo jedrske elektrarne, ki že nastajajo ali pa bodo slej ko prej začele nastajati, in zato moramo pohiteti, ker če bomo cincali po stari slovenski navadi, se nam bo zgodilo ravno to, na kar gospod Gregorič opozarja, da se bo vse podražilo, ker bomo stali v vrsti, tako kot smo včasih stali v vrsti. Ko kruha ni bilo, si lahko stal v vrsti, kruha ni bilo. In če bodo ponudniki jedrskih reaktorjev rekli, joj, Slovenci leta 2040, kje ste bili pa leta 2025, naslednjih 15 let smo zasedeni z delovanjem, kaj bomo delali, potem pa se bomo lahko vprašali, iz kje naša elektrika bo prišla do naših domov, do naših pametnih telefonov, do naših avtomobilov. Imamo dovolj sonca? Nimamo. Imamo dovolj hidroelektrarn? Nimamo. Imamo možnost postaviti po celotni Sloveniji na enem mestu sončne, vetrne in hidroelektrarne? Ne moremo. Bomo posekali gozdove, da bomo tam gradili sončne elektrarne in verjetno oziroma upam, da ne bomo, da potem govorimo o tem CO2 politiki, ki je zelo jasna pri vetrni, sončni, hidro ali pa tudi jedrski elektrarni.

da iz tega ne delamo politično prestižni dvoboj kdo bo za JEK2, ampak da gremo v razmislek, kakšno energetsko politiko želimo, ne leta 2025, kakšno energetsko politiko želimo leta 2040, 2060, ko bo slej ko prej TEŠ šest zaprt, slej ko prej tudi JEK ne bo verjetno obratoval sto let, čeprav so že razmisleki vsaj v svetu o podaljšanju dobe jedrskih elektrarn, da resno razmislimo, ko večkrat tukaj debatiramo kaj bomo pustili zanamcem. Jim bomo pustili dvome o dragi nestabilni uvoženi električni energiji ali o stabilnem, trajnostnem viru proizvedenem doma? In ta vir oziroma gradnjo oziroma postopek glede JEK2 mora biti podprt, po mojem mnenju, tudi s sodelovanjem slovenskega gospodarstva, ki je že izrazilo podporo temu projektu, da mora biti sodelovanje in nadzor tudi civilne družbe, ki je bila potem, ko je komaj oglasili. Da rabimo sodelovanje in nadzor, ne nazadnje tudi lokalnih skupnosti in predvsem, da rabimo popolno sodelovanje in pa nadzor slovenske in tudi mednarodne jedrske Tako da s tega mojega stališča poziv državljankam in državljanom, pojdite 24. novembra na referendum. Bodite za to, da se izvede projekt JEK2, ki bo skupaj z ostalimi iskogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo ne samo v naši starosti, ampak tudi za naše otroke in vnuke, če želite malo populizma, ampak dejansko je. Leta 2100 vprašanje koliko nas bo živih, zanamci pa bodo verjetno uživali ali pa trpeli naše pametno ali pa nespametno delo na področju energetike. Da zaključim, do 24. novembra je več kot dovolj časa, da se ljudje, tudi tisti, ki se želijo izobraziti, da dobijo dovolj podatkov. Tisti, ki pa so vedno proti, pa želim, da ne bodo leta 2040 gledali na svoje položnice in se spraševali, zakaj sem bil proti projektu, ki naj bi dal cenejšo in nizkoogljično energijo. Hvala. Spoštovani poslanec, prosim, da se v bodoče vzdržite takšnih kategorij, kategorizacij, da nekdo laže, če se ne strinja z vami. Prav? V parlamentu smo zato, da soočamo argumente in protiargumente in če nekdo nima enakega pogleda kot vi, še ne laže. Tako da, tokrat vam še ne bom dala opomin, ampak res, dajte se malo kultivirati že počasi v tem parlamentu. Mojca Šetinc Pašek, izvolite. Torej, spoštovani. Ne, nisem nasprotnica jedrske energije in tudi ni treba biti nek poseben energetski ekspert za to, da bi vedeli, da mora država imeti zagotovljen lasten stabilen vir električne energije. Ampak predlagatelji nas zdaj postavljate pred neko referendumsko zgodbo, ki je lahko sama, mirno rečem, manipulacija. Zakaj? Če kaj vem iz svoje profesije in dolgoletne službe, je postavljanje vprašanj. In vaše referendumsko vprašanje je ena sama sugestija. Kako pa naj drugače sleherni razumen posameznik, ki ve, da je dobro imeti lasten vir energije, odgovori na to vprašanje: Ali ste za to, da se izvede projekt JEK2, ki bo z drugimi nizkoogljičnimi viri omogočal zanesljivo oskrbo z električno energijo? Kako lahko razumen človek na to odgovori drugače kot z da? Zakaj, je treba razlago ob tem vprašanju, ki je povsem nedvoumno, saj v bistvu govori o izvedbi projekta JEK2, zavijati v nek celofan potencialnosti, kot sem slišala v razpravah doslej. Če bi bili do ljudi pošteni, bi v imenu poštenosti in resnicoljubnosti spraševali o tem, ali so za jedrsko energijo, ker gre za posvetovalni referendum. Če bi bili še bolj pošteni do ljudi in do projekta, za katerega se zavzemate, morda tudi zavzemamo,

Predlagatelji ob tem ne ponujate razlag. Do tega trenutka ni prav nobene resne analize, študije, kakšna bo tehnologija, kdo bo izvajalec, koliko bo zares projekt in ta investicija stala in ali bo varna. Veste pa, da boste na referendumu zlahka dobili da, ki bo zlahka in takoj prižgal zeleno luč za nekaj, za kar sploh ne vemo, kaj bo. Zato ne dvomim v oceno kolega Miroslava Gregoriča, ki je ne le v tej dvorani in pred nami, ampak tudi v Sloveniji, in sicer v svetu eden večjih strokovnjakov za jedrsko varnost. Končno je obiskal večino jedrskih elektrarn po celem svetu. Da ve, da gre za bianco menico za projekt NEK2. Zares nič ne vemo. Razen kar prihaja do nas v obliki nekih govoric. O tem, da je Danijelu neka predatorska nenačelna jedrska koalicija, ki sledi svojemu cilju, ki je izključno finančne narave. Da se po Sloveniji že sprehaja potencialni ponudnik tehnologije, ki prihaja z zastarelo tehnologijo in za katerega dobro počutje naj bi se že angažirali angažirali posamezniki kar iz Kabineta predsednika vlade. Šlo naj bi za isto podjetje, ki ga je pred 25 leti odgnal takratni premier doktor Drnovšek in on je že vedel, zakaj jih je odgnal. O varnostnem vidiku. Ker ni nobene resne študije, študije tveganj, sploh pravzaprav ta hip ne moremo razpravljati. O finančnem okviru podjetja ni znanega prav dosti, razen neke preliminarne ocene, ki jo je podal direktor Gen-i, gospod Paravan, ki je ocenil, da naj bi bila vrednost projekta okrog 16 milijard evrov - to sem zasledila v medijih. 16 milijard evrov pomeni več kot en letni državni proračun. In glede na predatorje v ozadju, na izkušnje v Sloveniji iz preteklosti to zlahka preraste v 20 milijard, 25 milijard, 30 milijard. Zato se mi zdijo seveda povsem razumni predlogi nekaterih znanih podjetnikov, da bi v projektu finančno sodelovalo tudi slovensko gospodarstvo, saj bi se le na tak način lahko zagotovilo pravi nadzor nad izvedbo tega projekta. Toda njihov potencialni vložek bi bil le pljunek v več kot deset milijardno investicijo, kjer se ta trenutek, ko minister Bojan Kumer začenja zapiranje notoričnega Teš 6 prižigajo pravzaprav prav vsi alarmi, ne glede na zagotovila premierja, da ta trenutek pravzaprav ne bo to projekt Teš 6. Vlada v bistvu ne ponuja nobene resne razlage, ki bi nas lahko prepričala v nasprotno. Da ne gre za konceptualno enak model. Ne, sama mislim, da to ne bo projekt Teš 6. Po vseh dostopnih podatkih, s katerimi do tega trenutka operira in nam je postregla vlada, lahko govorimo pravzaprav o tem, da drvimo v projekt Teš 6 na tri kubike. Zato bi seveda, se zdelo razumno, da bi, ne vem, spremenili vprašanje, da bi zamaknili datum tega referenduma, ampak predlagatelji že veste zakaj tega razuma zdaj ne uporabljate. Hvala lepa. Besedo ima Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Zdaj, debata o izgradnji jedrske elektrarne traja v tej naši slovenski družbi že kar dolgo. Vsaj od takrat, ko smo izpolnili prve pogoje oziroma je bila sprejeta odločitev o nadgradnji obstoječega objekta, da lahko deluje tudi vnaprej. Zdaj, tisto, kar je verjetno pospešilo to debato, s katero se ukvarjamo v tem letu, je bila ta energetska kriza, s katero smo bili soočeni soočeni pred dvema, trema letoma nazaj. Od, spomnite se, da smo prav na začetku mandata se ukvarjali sredi počitnic ali bomo tisto jesen preživeli tisto zimo preživeli brez plina na hladnem, da je temu sledila električna kriza na področju

tisto, kar je redkost v tem slovenskem političnem prostoru, je, da imamo relativno poenoteno stališče slovenske politike okrog oskrbe s področja energije v bodoče, v naslednjih

da odločitev 24. novembra seveda ne pomeni zeleno luč za izgradnjo jedrske elektrarne. In zdaj je neka prva odločitev, se mi tudi meni zdi malce, da ne bom rekel podcenjujoče do državljank Republike Slovenije z vprašanjem, ki se mi zdi, da bom poskušal biti korekten, ni najbolj primerno postavljeno. Jaz se strinjam s pogledi kolega Gregoriča, mislim, da sem v soboto ali nedeljo na eni izmed televizij gledal njegovo izjavo, ki je tudi prav komentiral tega ali podpirate izvedbo projekta, izvedbo projekta. Projekt je celo načrtovan izvedba in tako naprej. Vprašanje če je to res postavljeno. Nenazadnje pa tudi to, kar je kolegica Mojca malo prej omenila, seveda kdo pa ne bo za varno, za stabilno oskrbo z električno energijo, Tisto, kar bi jaz rad, ker se meni zdi tudi pomembno, da naše izkušnje z uporabo jedrske energije so v glavnem pozitivno. Super. Lahko da me bo kdo popravi, ampak tisto, kar ljudi predvsem skrbi, je varnost. Z nekim odgovornim upravljanjem jedrske elektrarne pri nas pomeni odgovorno upravljanje, je bilo pa investicije, vzdrževanje, remonti, usposobljen kader, seveda je ta jedrska elektrarna vsaj do sedaj sinonim za neko varno obratovanje in tudi okoliško prebivalstvo se ne ukvarja več toliko s problemi strahu pred tovrstno energijo. Drugo pa seveda poleg varnosti pa nenazadnje tudi cena.

mi s tem referendumom ne bomo dali zeleno luč za izgradnjo jedrske elektrarne Krško. Preden pa bo ta 2028, za katerega pa to načrtujemo, morajo biti pa vsi podatki znani, ekonomika, cena, izgradnja, roki, vse tisto, kar je šlo narobe pri TEŠ šest, s katerim tudi nenazadnje se straši prebivalstvo, zdaj, ko imamo to debato okrog tega primera. TEŠ šest je res sramota, katastrofa, v končni fazi pa kriminal. Jaz upam, da bodo tudi dolgotrajni postopki privedli do nekih krivcev, da bodo ljudje znali obrazložiti, zakaj imajo par milijonov evrov v domačih šefih, pa ne znajo, pa ne vedo izvora. Da bo tudi ta zgodba dobila enkrat en epilog. Ampak tisto, kar bi pa tu želel povedati, jaz vam povem iz lastne izkušnje okrog zaprtja Termoelektrarne Trbovlje, mi smo čez noč ratali ena kopica strokovnjakov kaj je eno x in kaj so prašni delci, kaj so izpusti CO2, od zdravnikov, to je bila vsa debata. Vsi smo bili strokovnjaki. Jaz tu računam, da seveda mora biti pa stroka relevantna, da so podatki s katerimi bodo prišli pri nas, ki bodo pomembni za odločitev, da bodo pa držali. Naj vam povem samo primer Teša, kaj je šlo narobe. Jaz sem imel v prejšnjem mandatu možnost ogledati sežigalnico na Dunaju s kolegi Odbora za infrastrukturo. Slabo mi rata. Prvič, da sem si pogledali objekt, ki kuri vse vrste odpadkov sredi mesta, s tehnologijo, ki jo obvladujejo. Nenazadnje me je pa skoraj sezulo, sem pa podatek dobil, da imajo kurjenje te tako imenovane RD frakcije, to so mešani odpadki, da ima kalorično vrednost od 15 do 22 mislim, da ima pa velenjski lignit 9,2 gigadžula. In to je bilo v obdobju, v prejšnjem mandatu, ko je Slovenija, nismo vedeli kam bi s temi RDF odpadki in smo jih plačevali, da so nam jih odvažali v tujino, 170 evrov na tono. Gorivo smo jim dali, pa še plačali smo jim, da so ga odpeljali. Pri nas pa nismo znali soglasja najti, da bi na tehnikah, tehnologijah, ki danes obvladujejo to zadevo, da bi to počeli doma. Skratka, ena kopica je pa tu vprašanje, ker je ena kopica, če jih je bilo milijon pri Tešu, jih je pa tu deset ali pa še več milijard, kolikor ocenjujete te vrednosti. Sam sem zelo, zelo naklonjen, tudi ideje oziroma želji slovenskega podjetništva, da bi sodelovala tudi pri investiciji jaz vem, da bodo vložki je Mojca rekla, da bodo njihovi verjetno zanemarljivi. Ampak gre se za nadzor. Tisto kar ne zaupamo v tej državi noben, noben več ne zaupa, čeprav imamo tudi kar nekaj dobrih projektov v tej državi zadnja leta. Naj vas spomnim, sicer ni takega, v takem obsegu, nenazadnje izgradnjo drugega tira.

Končni poznavalci trdijo, da lahko spravimo državo v bankrot, cifra o kateri se pogovarjamo pri tem projektu, zato mora biti transparentnost in pa seveda vključena tudi javnost. Skratka, jaz bom tu končal in še enkrat, da odločitev 24. novembra ne pomeni zelene luči oziroma, da za izgradnjo jedrske elektrarne v naši državi. V skladu z vsemi dokumenti, ki smo jih do zdaj sprejeli, z vsemi obljubami, bo zadeva v končnem odločanju leta 2028, ko pa morajo biti dani odgovori na vprašanja za vse tisto, kar opozarjajo nenazadnje kolegi iz Levice, pa tudi en velik del civilne javnosti, pa nenazadnje to si državljanke in državljani tudi zaslužijo. Hvala lepa.

je široka skupina strokovnjakov in tudi predstavnikov civilnodružbenih gibanj pozvala poslanke in poslance, naj zavrnemo odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o JEK2, objavljena je tudi peticija. Opozarjajo, da je predlagano referendumsko vprašanje neustrezno in sugestivno, ključnih podatkov in analiz ni in, ki jih volivci rabimo za informirano odločitev, ni na voljo. Pomanjkanje ključnih informacij in analiz pa pomeni, da se volivci ne moremo odločiti na podlagi verodostojnih podatkov. Zavzemajo se za verodostojen referendum, ki naj se izvede šele takrat, ko bo Vlada predstavila vse potrebne informacije informacije in argumentirano zavrnila alternativne možnosti. Sprašujejo, kdo bo nosil odgovornost, če bo šlo kaj narobe, kot smo to videli pri Teš 6 ali Magni. Ali bo morda odgovorno kar ljudstvo, ki se ga pošilja na referendum brez zadostnih informacij. Dovolite, da bi vam zdaj prebrala nekaj izjav iz te današnje, iz tega današnjega javnega poziva, da slišimo, kaj pravijo ljudje, kajti dolžni smo jih poslušati. Dušan Plut, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, pravi: "Skrajno neodgovorno je, da državljane in državljanke Slovenije izvoljena politika le dober mesec dni pred posvetovalnim referendumom pušča praktično brez ocen o celostnih stroških načrtovanega projekta JEK2. Za odgovorno in pretehtano odločanje ljudstva med drugim ni ustreznih podatkov o večplastnih posledicah največje poosamosvojitvene investicije na obseg in kakovost eksistenčno pomembnih javnih dobrin, na skladnejši regionalni razvoj, socialno varnost, rabo obnovljivih virov energije in tako dalje. Državni zbor naj referendum razpiše v drugi polovici leta 2025." To pravi profesor doktor Dušan Plut. Matjaž Hanžek, nekdanji varuh človekovih pravic in nekdanji predsednik preiskovalne komisije Državnega zbora za TEŠ 6 pa med drugim pravi, da "Ta dejanja mi potrjujejo strah, da pri izgradnji JEK2 ne gre za reševanje slovenske energetike, ampak za ponovno polnjenje žepov samooklicane elite na račun amorfne mase, ki bo končni zapitek tudi plačala." Aljoša Petek, okoljskovarstveni pravnik pri Upravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja pravi: "Nevladne organizacije so v zadnjih desetletjih neštetokrat dokazale, da so vselej na strani ljudi z besedami in dejanji, tako v projektih kot je cementarna Lafarge, Salonit Anhovo, kot so TEŠ šest, Magna, Referendum o vodah in JEK2. JEK2 je račun brez krčmarja." In še Matjaž Valenčič iz Zveze okoljskih ekoloških gibanj Slovenije, pravi, opozarja: "Ne veste, kaj pomeni referendum, ker ne smete vedeti. JEK2 bo proizvajal samo 20 odstotkov energije v državi, moramo pa razogljičiti celotno energetiko. Poleg JEK2 bomo rabili še mnogo hidroelektrarn, sončnih, vetrnih in tako dalje. Tega ne povedo, niti ne povedo, koliko bo to stalo. vedeti, bomo pa morali plačati. In še to, opozarja se še, da so tudi postopkovne pravice človekove pravice. V primeru načrtovane izgradnje Jek 2 so slovenske oblasti zavezane zagotoviti dostop do informacij in omogočiti sodelovanje javnosti. Sodelovanje javnosti pa ni in ne sme biti zgolj floskula ali nekaj, kar se odkljuka z najmanjšim vložkom. Tako pa pravi Amnesty International Slovenija. Tudi sama ne želim biti priča temu, kako dragi, netransparentni in nevarni projekti krojijo našo prihodnost. Ne smemo dovoliti, da se ponovi Teš 2 ali Magna. Potrebujemo prihodnost, ki je vzdržna za naš planet, za naše okolje, za ljudi in njihove potomce, za tiste, ki prihajajo za nami. Pravica do informiranega odločanja je temelj demokracije, zato je predpogoj, da se pred referendumom izvede odprta in vključujoča javna razprava o vseh vidikih projekta, da bodo ljudje razumeli in imeli dovolj vsestranskih informacij o projektu, njegovih pozitivnih in negativnih učinkih, odlaganju jedrskih odpadkov, stroških, cene energije, tveganjih za okolje in podnebje, zdravje ljudi in tako dalje. Rabimo namreč celo sliko, ne pa samo koščkov v mozaiku. Zato je predlagani referendum preuranjen in ni fer do volivcev, da se jim nalaga breme odločitve, o kateri niso dovolj podučeni, ker to bi bil referendum na slepo. Hvala.

Zdaj nekako sem vseeno nekoliko žalostna, da smo prišli do faze približno mesec, mesec in pol, do dneva referenduma, o katerem definitivno ugotavljamo, in s tem se lahko pridružim tako nevladnikom, kot kolegom iz Poslanske skupine Levica, ugotavljamo torej, da je javnost precej neinformirana glede samega projekta. To je dejstvo. Neinformirani so tudi zato, ker tudi vlada govori o tem ali pa mi vsi govorimo o tem, da saj se sploh še ne odločamo o projektu. ampak samo, ali si želimo jedrsko energijo ali se nam zdi smiselno. Torej, izgradnja Jek 2. Zdi se, kot da sami ne vemo, kaj želimo. Zdaj, če ti greš na posvetovalni referendum in ljudem ne daš celovite informacije, vprašanje je, kakšen odgovor bomo dobili in vprašanje je tudi ali je to odgovor, ki si ga Vlada želi. zelo opozarjam na to, da lahko dobite popolnoma nasprotujoči odgovor, ker bo ljudi strah, ker zdaj se širijo različne informacije, večina javnosti sama spada med njih, sem popolni laik, je laična in tovrstna javnost potrebuje ogromno informacij zaradi preteklih projektov, ki so bili danes večkrat omenjeni, smo tudi vsi izjemno skeptični, glede na izjemno vsoto, ki bo takšen projekt stal, ne samo nas danes, ampak lahko rečemo tudi naše vnuke. To je definitivno je cena tega projekta tako izjemna, govorimo celo na nivoju letnega proračuna države, to ni hec. Torej, glede na pretekle izkušnje, lahko so te v bistvu pozitivne v kontekstu, da smo se kaj dobrega naučili, lahko pa nas je toliko bolj strah in smo toliko bolj skeptični, kaj se bo še zgodilo in kaj bomo pustili zanamcem. V takšnih situacijah je najbolj pomembno izpeljati eno izjemno široko strokovno javno razpravo, v kateri odgovoriš na prav vsako dilemo in strah, ko se potem pojavi celo strokovnjak jedrske energije ali, če sem prav povedala, se opravičujem, če nisem prav naziva dala in postaviti določena vprašanja se tudi kolegice in kolegi v tej isti dvorani začnemo spraševati ali smo na pravi poti. Še enkrat, povedali ste večkrat danes ne govorimo o temu, ne odločamo direktno o projektu, ampak vprašanje pa le napeljuje na to, da se odločamo o projektu. Bodimo jasni, ne mečemo si peska v oči. Imamo približno mesec in pol, o tem referendumu govorimo že od junija, mi smo že takrat v Poslanski skupini Socialnih demokratov, ko smo imeli tri referendume na isti dan, govorili, da ne moreš imeti na isti dan treh zelo različnih referendumov, ki ti ne omogočajo prave vsebinske razprave. Jaz mislim, da tudi rezultati, ki sicer so šli v prid,

niti dovolj prepoznane v javnosti, niti ni bila širša neka res prava razprava, da bi se pridobili vsi ti odgovori, če ne danes ne bi se soočali s pozivi nevladnikov, s pozivi tudi strankarskih kolegov, da dajmo ustaviti konje, dajmo se vprašati ali je to vprašanje pravilno. Potem se pa zgodi še nesreča, da se vprašanje postavi tako precej sugestivno, to pa je tudi Zakonodajno-pravna služba zapisala, tako, da smo tu, moram reči, da kar par korakov je bilo narejenih, precej nerodno. In tu pričakujem, res od Vlade in od pristojnega ministrstva, da greste v peto predstavo in začnete delati proaktivno. Dajte odgovoriti na vsa odprta vprašanja, dajte povedati, ali imate kakršnekoli ocene? O čem govorimo? Zdaj pa spraševati o nečem, če pa sam nimaš odgovorov, pa je tudi malo absurd, oksimoron, ne vem o tem o čem sploh govorimo. Tako da, prosila bi predvsem Vlado, da morda predstavi ali imate kakšno časovnico, ali imate kakšen plan, kako boste ljudem odgovorili oziroma jih tudi razbremenili strahu, ker marsikdo je v strahu pred tem, o čemer se odločamo? Mi smo sicer bili predlagatelji odloka, tako da danes bomo pač ta datum podprli. Jaz osebno nekoliko /nerazumljivo/ z obžalovanjem, ker mislim, da bi bilo bolje, da smo si vzeli še pol leta, ker če govorimo itak o nečem, kar bo leta 2027-2028 jasno, potem v tem smislu tudi, če bi si vzeli še pet mesecev, šest mesecev za to, da ljudem damo vse potrebne informacije, da se lahko pravilno ali pravilno ali pa informirano odločijo, ne bi bilo nič narobe. Včasih je morda bolje prisluhniti in takoj nagovoriti strah in skepso, kot pa siliti z nečim samo zato, ker je nam nek cilj, je postavljen s tem novembrom, ne vem zakaj. Tako da, če že smo tu, vas res prosim, dajte jasne odgovore, dajte jasno časovnico, dajte povedati kakšen je sploh plan vlade, kako mislite informirati pravilno in celovito javnost? Hvala.

To vprašanje, ki ga danes rešujemo, ne zahteva nekega razburjenja, karkoli, da bi skakali v zrak. Tako da za začetek bom samo povedal, da jaz ta odlok o razpisu referenduma bom sigurno podprl, ker moram vseeno povedati, tudi jaz razumem te strahove, razumem vse strahove, ampak, moram vseeno poudariti, da ta posvetovalni referendum, do katerega bo prišlo, ne bo odločal o končni ne bo ta končna investicijska odločitev ali se bo zdaj delo ali ne. Ni to ja ne, ampak mi se odločamo o tem, da Vladi jasno in pa investitorju omogočimo, morate vedeti, da take priprave za izvedbo neke nuklearke, vem, da je ocena nekje sto milijonov, to so samo priprave, ki morajo biti in to seveda treba je pripraviti gradiva, od kar se tiče same ekonomike dobaviteljev, tehnične specifikacije, ki so administracija, potem je treba tu zraven tudi upoštevati izobraževanje vseh ljudi, ki bodo in tudi moramo vedeti da na takem projektu če enkrat, pridemo do tega, da se bo delal, bo delalo veliko visoko izobraženih strokovnjakov, ki so tudi, kar se tiče izobraženi kar se tiče varstva. Veliko vprašanje in tu, če gremo prvi strah je ta, vidim, da se pojavlja afera TEŠ6, sicer to je največja zgodovinska kraja kraja državljanov in državljank Republike Slovenije. Res je, zato ker se je delalo tu noter, med nami so tudi določeni, ki so tudi takrat to zadevo podpirali in jaz vem, da je to strah ljudi, to dnevno poslušamo.

Kaj je treba tu zastopiti? Ja, mi se ne odločamo, ali bomo delali elektrarno ali ne. Mi se odločamo o teh pogojih, ki jih moramo najprej sprejeti, ki jih mora vlada in pa investitor pripraviti za to, da bomo mi potem lahko se pametno o tem, zato tudi ne izključujemo še en posvetovalni referendum, kjer se pa bomo o tem odločali in za to potrebujemo, tako kot vsi tu pravijo skeptiki,

Nekdo išče, kako se reče, prostor pod soncem in zdaj pač tu malo skače, brez vsakih resnih, utemeljenih dejstev. To strašenje, ki spominja na vse kaj drugega kakor na naše vrednote, ki jih imamo, lahko samo povem, da energija ni ne leva ne desna, kajne? Ni leve ne desne energije. In na koncu je pomembna energetska varnost. Vi boste morali pogledati tudi otrokom v oči enkrat, ker kaj je namen. Podnebni izzivi so, to vemo, vojne so prišle, vemo, kako je bilo z dobavo, z električno energijo, ta zadeva se lahko hitro prekine in dolgoročno je sigurno namen tega, da postanemo neodvisni in pa seveda plan razogljičenja. Moramo vedeti, da je to medgeneracijski projekt, ni to projekt, ki se bo zgodil danes, to bo trajal desetletje in več. In sigurno je pomembno za naše zanamce, imamo zdaj že izkušnjo z NEK. 40 let že uspešno pokriva delež električne energije, ki jo porabimo letno, tudi s stališča varnosti velja sigurno za eno najbolj varnih na svetu, to je tudi dokazano in me ni strah no, ni me strah, glede na podlagi teh 40 let elektrarne, ki jo že imamo, me ta zadeva ne moti. Saj pravim, kar se pa tiče, ekonomika mora biti jasna in tudi zato to referendumsko vprašanje za ljudi, da bodo dobili točne odgovore. Ja, ker to je naloga zdaj investitorja in vlade, da pripravi točno to, da se bo leta 2027 o tem lahko odločalo in ta ekonomika, moramo vedeti, mora piti vodo. Če tega ne bo, sigurno ljudje ne bodo za to. Isto, to, ko sem govoril, da se TEŠ 6 ne ponovi, isto finančne varovalke, za katere bo tudi Vlada poskrbela, da bodo, da se ne bi kaj takega zgodilo, in to strašenje, da ne bi, nekaj, brezvezno strašenje, ne odobravam, no tu. Lahko tudi povem, da je dolgoročno mešanica, in to lahko potrdijo vsi strokovnjaki, obnovljivih virov energije, sonce, vetrne elektrarne, pomeni sončne vetrne, potem hidroelektrarne in pa na koncu nizko ogljični vir kot jedrska elektrarna, to je najboljša mešanica za prihodnost, za energetsko neodvisnost, sigurno, ker tudi vemo sami, Mokrice poglejmo, potem imamo, pri vetrnih elektrarnah se dogaja. Samo ne pri meni, dajmo kje drugje postaviti. Potem imamo maroške ščinkavce, ki jih tam zbija, potem imamo nasade deteljice. Tako, da te stvari so omejene, tako da na koncu, dosti imamo tudi teh pomislekov glede sonca. Sončne elektrarne so edine, ki omogočajo res najhitrejšo možnost uvajanja v prostor in pa zraven, jasno, to zadevo moramo do 2030 urediti, dolgoročno pa sigurno tu zraven, za dolgoročno neodvisnost pa rabimo ta vir in to je sigurno jedrska elektrarna. Tako, da jaz še enkrat polagam vsem tistim. tudi, ki nas gledajo, ja, to je obnovljiv vir energije, nizko, nizko, ogljičen vir energije. Je trajnostni vir, neodvisen od vremenskih razmer, stabilen vir, dostopen vsem državljanom, tako kot je tudi sonce vir,

investitorju in pa vladi, da pripravi vse podatke, ki jih rabimo, ki jih zdaj res nimamo in razumem, da jih nimamo, ampak za to, da jih pridobi Vlada in investitor, je to neka investicija, ocenjena na sto milijonov. In to je osnova, da bodo lahko pripravili, kvalitetno pripravili vsa gradiva, tako kot sem rekel, ekonomsko tehnično administrativna, tudi izobraževanje, kadri in vse ostalo, za to, da bo ta odločitev lahko padla 2027. Vse ostalo pa ni nič drugega kot neko strašenje. Jaz razumem, glejte, morate tudi vedeti, tu se pogovarjamo jedrski lobiji in tako naprej. Jaz sem dobival informacije tudi, da vse ostale zadeve, da obstajajo tudi neki avstrijski lobiji, ki so proti tej jedrski elektrarni. Tako da glejte, to ne bi jaz zdaj veliko poudaril. Nevladne organizacije, ki so proti, potem drugi, ki so za, ne bi tu se veliko lovil. Gre za realnost in mislim, da je to edina možnost, da rečemo, ja, da smo za to. In bom sigurno podprl referendum. Tudi bom za, zato ker hočem dati možnost investitorju in Vladi, da na koncu razloži vse, kar je potrebno, da dobimo vse potrebne informacije, da 2027 lahko ta odločitev tudi pade, ker to je res, tako kot sem rekel, medgeneracijski projekt, ki je pomemben za razogljičenje Slovenije in pa na koncu tudi za energetsko neodvisnost Slovenije, ki bo v prihodnosti zelo, zelo

Razen v bistvu teh govoric, ki prihajajo do vseh nas in ne gre za nobene očitke, ampak gre za govorice o tem, da je na delu neka plenilska, predatorska zgodba, drugega nismo dobivali, ne dobivamo. Razen tega, da se naj bi po Sloveniji sprehajal s pomočjo in ob organizaciji koga iz Kabineta predsednika vlade Westinghouse. To so govorice in drugega ne dobivamo. / izklop mikrofona/.

Čisto dve kratki opombi za začetek. Nekaj ljudi se je danes v debati sklicevalo na portal Jedrska.si. Dajmo biti iskreni, to je portal, ki ga financira med drugim GEN energija za promocijo projekta JEK2. Tako da ne se sklicevati to kot na neko sredstvo neodvisnih informacij. Eden od poslancev je tudi rekel, da če smo skeptiki tako pametni, da dajmo napovedati ceno. Jaz je ne napovedujem. Mi manjka informacija o ceni, jo pa napoveduje med drugim recimo tudi ta portal Jedrske.si, ki pravi, da bo cena iz Teša čez 10 let 40 do 50 evrov. Se pridružujem kolegu Gregoriču na podlagi kakšnega izračuna lahko to trdijo. Teh izračunov ali pa razlag nismo dobili, tako da je zelo jasno vprašanje kdo zavaja in vprašanje tudi s kakšnim interesom prodaje ljudem, da bo to ena najcenejših električnih energij. Jaz se tudi strinjam, da bi se morali pogovarjati o odloku danes, ampak saj je odlok je bistvo vseh današnjih razprav. Pogovarjamo se predvsem o vprašanju. še enkrat ga bom prebral, za vse, ki spremljajo in za vse, ki ste nekatere od vseh, ki ste do sedaj razpravljali ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovili stabilno oskrbo z električno energijo. Zdaj, večkrat sem slišal z vseh strani te dvorane, da danes ne odločamo o projektu JEK2. Da danes odločamo o pogojih, da lahko informirano odločamo na nekem drugem referendumu. Da se odločamo o tem ali želimo investirati v informacije. Da želimo dati priložnost Vladi in investitorju, da pripravi vso dokumentacijo.

To vprašanje bi vsi razumeli in bi izpolnilo tisto, o čemer vi danes govorite. Ampak, ko bo danes ta odlok sprejet, se bodo državljanke in državljanke 24. novembra odločali ali naj ta država izvede projekt Jek 2. Izvesti pomeni pripraviti prve papirje do prerezati trak. Slovenščina ni mnenje, ni mnenje, vemo, kaj besede pomenijo in niso bile izbrane naključno. Saj smo bili prisotni pri usklajevanju tega vprašanja. V Levici smo opozarjali vse o drugem referendumu o teh vprašanjih, o ceni, o metodologijah, itd., vse je bilo preslišano z enim namenom, da se ta referendum čim prej zgodi. Govorili ste tudi o tem, da bo drugi referendum samo ta detajl. Mi smo v usklajevanju tega dokumenta predlagali, da se v resolucijo zapiše, da bo še en referendum, da damo to zavezo ljudem, potem bi mogoče celo na nek način tudi tega danes lahko podprli, ampak ne, takrat ni šlo skozi. Pripravili smo amandma na resolucijo, ga vložili na seji odbora z isto zadevo, da se notri zapiše, da bo še en referendum, ki bo odločal o Filu. Ne, tudi to ni šlo skozi, tako da jaz ne verjamem v nobeno iskrenost tega trenutnega početja, kot smo slišali večkrat. Ne bo možno pripraviti ustreznih informacij do leta 2027, 2028, tako da jaz ne vem kaj bomo, o čemer bomo odločali. 24. novembra. Razen o tem, da bomo dali pač nek bolj ali manj načelen ja ali ne nekemu projektu, za katerega nimamo dovolj informacij, da bi se o njem odločali. Mi smo vsi energetiki, nismo vsi strokovnjaki za jedrsko energijo, itd. Spraševali bomo milijon, koliko, 600, 700 tisoč ljudi, volilnih upravičencev, da se o tem vprašanju opredelijo brez vsakršne kakršnekoli informacije

V bistvu danes v tej dvorani poteka zelo zanimiva, v bistvu tudi kvalitetna razprava. Imamo različna mnenja, predvsem pa, imamo pa razliko veliko v tem kako razumemo referendum za katerega danes sprejemamo odlok, se pravi referendum za 24. 11.. Vse razpravljavce razumem, v bistvu nima nihče narobe, vsi razpravljamo o temi povezani s tako razogljičenjem podnebja, tako z zagotavljanjem zadostne oskrbe z električno energijo za bodoče rodove, ne strinjamo se pa oziroma jaz enostavno ne razumem, v čem naj bi bilo vprašanje sugestivno in manipulativno. Verjamem, zdaj, če to izhaja iz mnenja ZPS, mi takšno mnenje ZPS pa tudi, ko sem šla gledati, brati druga mnenja ZPS, mislim, da je tam, ko je Levica bila tista, ki je imela velik del pri referendumski pobudi, torej referendum vezan na konopljo bilo mnenje ZPS še bistveno bolj drugačno, tam je pa pisalo, da je vprašanje zavajajoče, nekonkretno oziroma zdaj nimam tega mnenja tukaj, ampak beseda zavajajoče pa je bila uporabljena, pa smo brez problema rekli v redu, saj to je pač eno od mnenj pravnih služb dva, tri pravnika, štiri, pet mnenj, niso smešne zadeve, bom spomnila na prvo pobudo, ki jo je poslala v Državni zbor Poslanska skupina SDS,

z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Vprašanje 1. januarja 2024 je bilo vezano konkretno na izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško in v nadaljevanju manjših monularnih jedrskih reaktorjev. Na to vprašanje ZPS mnenja seveda nimamo, ker po posvetu pri predsedniku vlade, sodelovale so vse parlamentarne stranke, je bilo dogovorjeno, da parlamentarne stranke pripravijo skupno vprašanje, ki bo seveda vključevalo projekt DIHT, dve, ampak ne njegove izgradnje še, ker če bomo pripravili vprašanje, ne vem kakšni roki so bili točno zastavljeni. Ampak že takrat je bilo rečeno, v drugi polovici leta bi naj šli na referendum s skupno skupno referendumsko pobudo in tako smo sedeli predstavniki vseh parlamentarnih strank, tudi Levica je bila ves čas vključena na teh sestankih, v nobenem trenutku se nismo zaprli pred Levico, tudi že takrat, ko smo vaše mnenje zelo dobro poznali, smo vedeli, v katero smer greste, smo vztrajali pri tem, da ste zraven, da izboljšujemo to referendumsko vprašanje. In na koncu smo pač oblikovali skupaj, brez Levice, da ne bom pa jaz zavajala, referendumsko vprašanje, ki pa je drugačno in je bistveno bolj enostavno in konkretno, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Torej sprašujemo ljudi, ali so za izvedbo projekta JEK2. In če se danes sprašujemo ali gremo na referendum prezgodaj? Seveda gremo prezgodaj, če bi rekli, da sprašujemo po izgradnji JEK2. Ker pa ne sprašujemo po izgradnji Jeka dve in za vse naprej generacije, bo to vedno znova zapisano v magnetogramih, o čem smo se odločali v resnici in s s kakšnim razmišljanjem smo takrat politiki stali za tem vprašanjem. Nismo s figami v žepu to referendumsko vprašanje ni nobena bianko menica za izgradnjo drugega bloka Jek2, niti slučajno in tukaj pa ostro nasprotujem vsem, ki o tem govorijo. Torej, sprašujemo ali dajemo mandat tistim, ki pripravljajo projekt JEK2. In to ni samo podjetje GEN energija, to so ministrstva, ki so vključena v razvoj tega projekta, tako glede umeščanja v prostor kot okoljskih dovoljenj in podobno. Tukaj so vključene lokalne skupnosti v te zgodbe, tukaj so vključene izobraževalne institucije, ki bodo morale zagotoviti kadre. Torej, govorimo o tem, ali dajemo tem ljudem mandat, da naprej razvijajo ta projekt, da investirajo v končni fazi v informacije. Gre za investicijo v informacije, da bomo leta 2027, 2028 imeli odločitev o tem, ali je to v redu zgodba ali ne in torej ali bo sprejeta odločitev odločevalcev o izgradnji drugega bloka. Pa še nekaj, ob referendumu, če bo sprejet, torej 24. 11., sledi takoj priprava zakona o pripravi projekta JEK2 z vsemi varovalkami, ki jih je hotela tudi Levica vključiti v resolucijo, pa smo takrat rekli, ni še čas.

Najprej ima besedo predstavnik Vlade, in sicer državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade, gospod Danijel Levičar. Izvolite. Hvala lepa za besedo. V razpravi je bilo kar par zadev omenjenih, na katere mislim, da je prav, da se v imenu Vlade tudi odzovem. ena zadeva, ki se je večkrat ponavljala s strani večjih poslancev je seveda informacije, ki so na voljo oziroma ki bodo na voljo do referenduma, zato da bodo lahko volivci oziroma državljani kvalitetno informirano odločali na samem referendumu. In pa kakšen načrt ima Vlada pri podajanju teh informacij. Če mogoče začnem na začetku, da je Vlada je že kar pred časom od investitorja zahtevala, da pripravi informacije, ki bodo, ki bodo zadoščale za to, da se bodo lahko državljani na referendumu odločali. Te, ta seznam informacije teh informacij je javno objavljen med drugim tudi na na spletni strani projekta vključuje med drugim tudi finančne podatke in pa ekonomiko projekta v meri kakršni je danes, je možno opisati. Bilo je, številke so bile parcialne, bom rekel so, številke so bile omenjene, se pravi 44 evrov na megavatno uro je stroškovna cena. Stroškovna cena je tista cena seveda, ki je, za katero je podlaga v samem obratovanju, se pravi za to, da ta da elektrarna to električno energijo proizvede, ta cena seveda je potem obremenjena še s finančnimi stroški, tako da 44 evrov ni končna cena, ampak kar je bilo pa omenjeno, da ne upošteva razgradnje in odlaganja odpadkov, jo upošteva. Kaj je pomembno zdaj pri tem? Mogoče je to, ta sama cena električne energije, je to tista cena, ki bo, ki nas vse bolj, veliko bolj zanima mogoče ta moment kot, pa kot pa drugi podatki. Zakaj? Zaradi tega, ker bo krojila konkurenčnost slovenskega gospodarstva in pa tudi se bo pokazala na en ali na drug način na naših računih, na naših položnicah. toliko, se je toliko potrudil, da je, da je razpisal in je dal tudi razpon, v katerem lahko pričakujemo to to je končna prodajna cena električne energije iz tega projekta, ki je zelo odvisen od pogojev, se pravi od načina, na kakšen se bo financiral ta projekt. Če, bolj ko bo država vključena v financiranje projekta, se pravi država se najceneje,

66 evrov na megavatno uro v stalni ceni na primer. Nestalne cene oziroma po tekočih cenah, je zelo težko razlagati, ker leta 2100 bo, ne vem, kokakola stala 135 evrov, pa tega najbrž ne razumemo prav vsi čisto, čisto v redu. Zato je bolje govoriti v stalnih cenah. 66 evrov na megavatno uro, je pa izjemno konkurenčna cena tudi v primeru, da da se v projekt vključi oziroma da se del projekta prestavi tudi na gospodarski del, se pravi, da se vključuje noter tudi kapital ali pa, recimo, posojila, ki imajo višje obrestne mere, še vedno pridemo do 88 evrov na megavatno uro, kar je še vedno nižja cena, kot pa je danes, kot pa Tako da kar se tiče finančnih podatkov in pa ekonomike projekta, je kar nekaj podatkov že na voljo, tako da pozivam vse, ki želijo, ki se želijo na to, o tej tematiki zinformirati, da obiščejo,

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ima dve razpravi, širši, se pravi v javni razpravi ima predvideno ena, ki je bila na temo same, energetska razprava je bila že opravljena, v kratkem bo pa še tudi razprava s

vsak četrtek imajo razpravo, tako imenovane razprave odprto, o jedrski energiji, kjer različni strokovnjaki z različnih perspektiv in z različnih zornih kotov obravnavajo tako jedrsko energijo kot tudi, kot Nenazadnje, predsednik Vlade je prav včeraj sklical posvet s priznanim mednarodnim strokovnjakom, generalnim direktorjem Mednarodne agencije za atomsko energijo, gospodom

vodilni odločevalci, ključna ministrstva, ki se ukvarjajo, ki se ukvarjajo s projektom oziroma so udeležena pri, pri projektiranju tega projekta in pa tudi, da smo ostali res na na maksimalno demokratičnih temeljih. Pozvane so bile tudi nevladne organizacije in seveda tudi tisti posamezniki ali, ki, za katere vemo, da imajo drugačno mnenje in da ga tega lahko tudi izrazijo in so ga tudi izrazili, včeraj. recimo ostalo, pa vidim, da so tudi mediji znali dobro povzeti, je, da imamo nekaj, na kar ne smemo pozabiti, to pa je več kot 40-letne, več kot 40-letne preverjene izkušnje iz NEK. NEK je ena, eden od temeljev, naše današnje proizvodnje električne energije. NEK je v bistvu lakmusov papir ali pa nam kaže, ali pa nam kaže, kakšna je, kakšna je lahko proizvodnja električne energije iz jedrskega vira, da je ta, ne samo, da je, da je čista, ampak tudi, da je konkurenčna v bistvu je inherentno vpisano noter v samo jedrsko energijo, da je zanesljiva in stabilna in verjamem, da je tudi iz tega naslova ta stabilnost prišla noter v samo referendumsko vprašanje, kajti to je, to je tisto, tisti inherenten del tega vira energije, ki ki je nedvoumen, če je že pri ostalih dveh, se bo potrebno seveda, se bo potrebno pri samem izvajanju projekta izjemno potruditi. Namreč, tveganja, ki se jih zavedamo, tveganja, ki prihajajo iz naslova časovnih okvirov in tvega..., tveganja, ki prihajajo iz naslova tega, da ostajamo znotraj finančnih okvirov, seveda dve ključni tveganji, pri teh se bo treba res, res potruditi in zbrati kadre za to in jih tudi usposobiti, da bomo skupaj z nadzorom več stopenjskim nadzorom, da se bo projekt izvajal znotraj finančnih okvirov in znotraj časovnih okvirov. Omenjeno je bilo, zakaj se išče mandat s tem referendumom. Moje mnenje je, da nujno potrebujemo širši mandat pri tako kompleksnem projektu, kot je JEK2. Ne potrebujemo mandat samo za pripravo projektne dokumentacije. Potrebujemo mandat za razvoj kadrov, kadrovski razvoj. Predvidevamo, da bo tam do leta 2035 potrebnih vsaj tisoč, tisoč visoko izobraženih kadrov, pa ne samo na inženirskem področju pa na naravoslovnem, ampak tudi na družboslovnem, humanističnih področjih, da bodo, da se bo dalo ta projekt primerno, primerno voditi. Potrebujemo mandat za izvedbo postopka

da je informacij za odločanje, da jih je dovolj v tej fazi in za to, da lahko državljani informirano odločajo o tem vprašanju. o tem vprašanju. Kot je bilo že rečeno, to ni dokončno vprašanje, tudi ne more biti v tem momentu dokončna odločitev o izvedbi tega projekta. končna investicijska odločitev je pričakovana nekje do leta 2028 in takrat, tisto bo moment, ko se bo nekomu morala roka tresti pri podpisu, pri podpisih pogodb za to, da bo projekt v bistvu

da tega projekta ne želimo, je prav, da to naredimo čim prej. Namreč, vložiti 100, 150 milijonov evrov v ta projekt in projektno dokumentacijo, razvoj kadrov, izvesti postopke izbora dobavitelja, zapreti finančno konstrukcijo, licencirati lokacijo in umestiti v prostor ta projekt, jaz mislim, da je pametno, da se, če ne, drugega teh 150 milijonov evrov prišpara, če bo odgovor ne. Če je pa odgovor da ne, potem pa je, ima investitor in država mandat za to, da te da te investicijske priprave tudi izvedejo. Ampak pa še nekaj, ta del, to je samo del o katerem sem zdaj govoril, ki je na investitorju. Gradnja jedrske elektrarne je širši projekt. Ne gre samo za to, da bo investitor na svoji strani nekaj delal, ampak se mora tudi država in državne inštitucije, regulator za jedrsko varnost se mora tudi pripraviti na drugi strani,

v katerem se zbira denar za samo razgradnjo in potem tudi odlaganje odpadkov. Raziskovalna inštitucija z raziskovalnim reaktorjem pravi, mi imamo na podlagi tega programa jedrskega programa konkurenčno prednost pred državami, ki tega programa nimajo, takšen program se gradi 15, 20 let, da ga lahko, da se lahko potem sploh začneš odločati o tem, ali bomo gradili jedrsko ali bomo šli v jedrsko smer ali ne bomo šli v jedrsko smer. In ves ta jedrski program danes je v tako imenovanem načinu delovanja, zagotavljanja varnega in stabilnega obratovanja jedrskega objekta, z referendumom bo pa dan jasen signal, da se da se prestavi v tako imenovani razvojni način delovanja, pomeni, da gremo iz načina delovanja, ko spremljamo varno obratovanje, v način delovanja, ko se pripravljamo na jedrsko novogradnjo.

sem poskušal nekako obrazložiti kaj so tisti ključni koraki, ki nas čakajo vse v primeru pozitivnega referenduma, ki nas čakajo naprej in da so, za tako kompleksen projekt, da potrebuje ta mandat, da se odpravimo na to, recimo na to jedrsko pot, pot razogljičenja slovenske energetike z jedrsko energijo in obnovljivimi viri skupaj. Če tega ne sprejmemo oziroma če bo odgovor ne v bistvu kaj povemo? Ne povemo, da se enega scenarija se ga ne gremo več. Nam ostanejo samo, ostane samo drug scenarij. Mislim, da je prav, da obdržimo vse scenarije na mizi do tiste končne investicijske odločitve. Hvala lepa.